Poštovane kolegice zastupnice u Hrvatskom saboru, poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru možemo nastaviti Plenarnu sjednicu Hrvatskog sabora sa točkom dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o tržištu plina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br.284; Prijedlog zakona primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabor hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenica ministra gospodarstva poštovana Tamara Obradović Mazal. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Vlada upućuje u proceduru Sabora Zakona o tržištu plina. Koristim ovu priliku zahvaliti i članovima Odbora za zakonodavstvo i gospodarstvo koji su proveli raspravu, kao i na konstruktivnim prijedlozima koji su tom prigodom iznijeli. Osnovni razlog donošenja ovog zakona proizlazi iz potrebe potpunog usklađenja sa direktivom 73. iz 2009. godine koja uređuje zajednička pravila unutarnjeg tržišta prirodnog plina. Ovo je četvrti zakon od ukupno četiri kojim se energetsko zakonodavstvo EU iz tzv. trećeg paketa energetskih zakona usklađuje, odnosno prenosi u nacionalno zakonodavstvo. Prije ovog zakona u listopadu su doneseni Zakon o energiji, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti dok je pretprošli tjedan na Saboru donesen i Zakon o tržištu električne energije. Ovim zakonom stvaraju se preduvjeti da Hrvatska bude dio zajedničkog plinskog tržišta EU, a glavna područja usklađivanja ovog zakona sa pravnom stečevinom propisuju se u obavljanju javne usluge opskrbe kućanstava, zaštite svih krajnjih kupaca plina, regionalnoj solidarnosti i suradnji, razdvajanju operatera transportnog sustava, certificiranju operatera transportnog sustava od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije, definiranju djelatnosti operatera terminala za ukopljeni prirodni plin, određivanju zatvorenih distribucijskih sustava, izuzeću za novu infrastrukturu i poboljšanje postojeće prakse. Novela zakona je i da se jasno definira posebni interes RH vezane uz sigurnost opskrbe plinom pa tako plin, odnosno prirodni plin iz domaće proizvodnje mora biti isporučen u transport odnosno distribucijski sustav Hrvatske. Isto tako domaći plin mora biti prvenstveno ponuđen opskrbljivačima u RH. Donošenjem Zakona o tržištu plina energetska djelatnosti u području plina i dalje će se obavljati kao javne usluge i kao tržišne djelatnosti, a dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti izdavat će se zasebno za tržišne djelatnosti i zasebno za djelatnosti koje se obavljaju kao javna usluga. Opskrba plinom se određuje kao opskrba plinom krajnjih kupaca na tržištu plina kroz 3 djelatnosti i to: opskrba kao tržišna djelatnost, opskrba plinom u javnoj usluzi koja je namijenjena kupcima iz kategorije kućanstva i kao zajamčena opskrba plinom za sve one koji privremeno stjecajem okolnosti ostaju bez vlastitog opskrbljivača. Pri tome, svi kupci ali i proizvođači plina i prirodnog plina mogu na jednak način pristupiti mrežama odnosno transportnom i distribucijskom sustavu. Djelatnosti koje se obavljaju na distribucijskim i transportnim sustavom, a u budućnosti LNG terminalom moraju se dakle obavljati na razvidan ne diskriminirajući način, prema svim sudionicima na tržištu plina. Cijene obavljanja djelatnosti transporta i distribucije je regulirana, temelji se na opravdanim troškovima rada, održavanja kao i razvoja sustava. Nadzor nad obavljanjem, nad obavljanom djelatnosti, nad infrastrukturom, odnosno na djelatnostima transporta, distribucije brine se HERA. Što se tiče modela razdvajanja reguliranih djelatnosti transporta i distribucije od tržišnih djelatnosti proizvodnje i opskrbe energijom zakonom su obuhvaćena sva 3 modela ustrojavanja operatora transportnog sustava plina iz navedene direktive, odnosno razrađeni su modeli TSO ITO. Iako je Plinakro ustrojen kao društvo u 100% vlasništvu RH koje djelatnost obavlja nad vlastitim sredstvima i odvojen je od ostalih tržišnih djelatnosti u plinskom sektoru nužno je i za njega da prođe certifikaciju koja se provodi od strane Hrvatske regulatorne agencije, a uz suglasnost Europske Nadalje, energetska djelatnost koja je doživjele značajnije promjene ovim zakonom, ovim prijedlogom je i distribucija plina i to na način da je dio koncesijama u distribuciju usklađen sa novim Zakonom o koncesijama,a ujedno su pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, odnosno na distribucijski sustav jasnije određena. Ukoliko kupac nije priključen na distribucijski sustav određuje se da isti treba platiti naknadu distributeru jer se nalazi na njegovom distribucijskom području. Ovim prijedlogom također predlažu se nove obveze jedinicama područne odnosno regionalne samouprave u pogledu praćenja opskrbe plinom na njihovom području te izvještavanja Vlade, odnosno nadležnog ministarstva o provedenim djelatnostima. Kako bi se osigurala dovoljna sredstva za ispunjavanje predmetnih obveza uvodi se naknada za proizvodna postrojenja tamo gdje postoji proizvodnja prirodnog plina, odnosno koncesijska naknada koju distributer koji je dobio koncesiju za distribuciju plina plaća lokalnoj zajednici. Zakonom se dodatno razrađuju odredbe vezane uz zaštićene kupce iz Zakona o energiji, uvođenjem instituta zajamčene opskrbe. Svim kupcima koji su u kategoriji zajamčene opskrbe priključenima na transport ili distribucijski sustav jamči se opskrba dovoljnom količinom prirodnog plina u slučajevima kada njihov opskrbljivač iz bilo kojeg razloga prestane sa radom. Opskrbljivač uveze zajamčene opskrbe kojeg je odredila Vlada Republike Hrvatske dužan je isporučiti plin po reguliranoj cijeni tim navedenim kupcima. To je ujedno i najskuplja cijena na tržištu. Zakonom se osigurava posebna zaštita kupaca iz kategorije kućanstvo u okviru javne usluge ukoliko slobodno ne izaberu svog opskrbljivača. Ugroženi kupci također imaju pravo na opskrbu plinom u okviru javne usluge ukoliko su od nadležnog tijela za socijalnu skrb ishodili odluku o statusu obrušenog kupca. Nadalje krajnjim kupcima omogućuje se lakši pristup opskrbljivaču koji je registriran u EU. Vlada RH ovim prijedlogom može odrediti energetski subjekt koji će biti opskrbljivač u javnoj usluzi za područje jedinice područne odnosno regionalne samouprave kao i u slučajevima u kojima opskrbljivač prestaje s radom ali samo kao iznimnu mjeru i ukoliko je tržište u nekom segmentu zakazalo. Ovim prijedlogom se nadalje propisuje mogućnost izuzeća novih infrastrukturnih objekata plinskog sustava od primjene prava na pristup treće strane i obveza vlasničkog razdvajanja operatora transportnog sustava u određenim slučajevima. Ako je novi infrastrukturni objekt smješten na teritoriju više država članica EU u postupku donošenja odluke o izuzeću sudjeluju nadležna nacionalna regulatorna tijela i ACER odnosno agencija za suradnju energetskih regulatora. Također ovim prijedlogom uvodi se pojam zatvorenog distribucijskog sustava koji obuhvaća distribucijski sustav na određenom zemljopisnom području kojim se plin distribuira do krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo. Vlasnik zatvorenog distribucijskog sustava može primijeniti iznos naknade za uporabu zatvorenog distribucijskog sustava koji je samostalno odredio. Na kraju zakonom se dodatno i propisuje da tehnička pravila donosi operator transportnog sustava plina, operator terminala ukapljenog prirodnog plina a za distribucijski sustav agencija koja donosi i opće uvjete opskrbe plinom te metodologije naknade i cijene za pojedine energetske djelatnosti koje se obavljaju kao javna usluga. Za plaćanje planiranja te odstupanja u ponudi i potrošnji plina zadužen je hrvatski operator tržišta energije dok se dnevna poravnanja kao i do sada odvijaju u okviru bilančnih grupa temeljem odgovornosti bilančnih grupa. Još jednom zahvaljujem na provedenoj raspravi na radnim tijelima i zahvaljujem na pažnji te zahvaljujem i na raspravi koja će uslijediti. Hvala. Hvala i vama poštovana zamjenice ministra gospodarstva, gospođa Tamara Obradović Mazal. Da li izvjestitelji odbora radnih tijela Hrvatskog sabora žele vidjeti izvješća? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Raspravu počinjemo sa klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Nezavisne liste i poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, predstavnici ministarstva, uvažena gospodo zastupnici. Da kao što smo se naučili da biramo telefonskog operatera kao što u samoposluzi biramo između dukatova, vindijina mlijeka ili riječkih istarskih mljekara tako će građani moći ili doći u mogućnost da biraju i plinskog opskrbljivača. Tako ja doživljavam ovaj zakon. Danas to izgleda dosta futuristično ali sutra će biti sasvim normalno. Po čemu se zapravo ovdje u ovom zakonu radi? Znači u području javne usluge opskrbe zaštite krajnjih kupaca uvela bi se nova kategorija javne usluge tzv. zajamčena opskrba zajamčena opskrba plinom koja bi se svakom kupcu priključenom na distribucijski plin jamčila opskrba dovoljnom količinom plina u slučajevima kada njihov opskrbljivač iz bilo kojeg razloga prestane s radom. Djelatnost opskrbe plinom odnosno opskrbe s plinom u okviru zajamčene opskrbe obavljao bi zajamčeni opskrbljivač. Odnosno posebne je pozornost u ovom zakonu posvećeno zahtjevu za razdvajanje mrežne djelatnosti, transporta plina o djelatnosti proizvodnje i opskrbe plinom koja se može ostvariti izborom jednog od tri modela ili vlasničkim izdvajanjem ili razdvajanjem po modelu neovisnog operatera ili treće razdvajanje po modelu neovisnog operatera samoga transporta. Ono što mene na neki način gotovo vrijeđa da je Hrvatska država propustila nekoliko šansi ili bolje rečeno nekoliko prilika da se izbori za kakvu takvu energetsku samo dostatnost. Izgubili smo ili zamalo smo izgubili južni tok, prokockali smo svojedobno ako se ne varam to je bilo još 2005. Družbu Adriu, što će biti s LNG terminalom na Krku, to sam Bog Bog jednostavno ne zna. Mi ništa nećemo i onda si čovjek postavlja pitanje dokle ćemo tako jednostavno se ponašati. Kada smo mogli doći do neke reprezentativne investicije nismo htjeli a sada da i hoćemo jednostavno ne možemo zato jer se ova susjedna tržišta sva manje-više u krizi. No jasno da bit ovoga zakona prvenstveno pratim kroz one uloge koje kada je riječ o dodjeli i li davanju koncesije imaju jedinice lokalne ili jedinice lokalne samouprave ili područne regionalne samouprave pa se onda između ostalog kaže u članku 36. da za područje ili dio područja jedinice područne regionalne samouprave znači županije gdje postoji distribucijski sustav, predstavničko tijelo jedinice područne regionalne samouprave znači županije u ime jedinice područne regionalne samouprave daje koncesiju za distribuciju plina ako je za to područje javne usluge distribucije plina prevladavajuća odnosno javni radovi su sporedni uz glavni predmet ugovora. To je članak 36. U članku 37. se govori da u slučaju koncesija za distribuciju plina davatelj koncesije dužan je uz pripremne radnje za davanje koncesije propisane zakonom kojim se uređuje koncesija ishoditelj lokacijske dozvole za visoko tlačni ili srednjo tlačni distribucijski plinovod. I sada tu si postavljam pitanje što to zapravo znači, da će županije znači biti te koje će trebati riješiti pravo služnosti postavljanja cijevi plus normalno riješiti vlasništvo za čvrste objekte. Koji su kriteriji za odabir najpovoljnije ponude? To nam se definira člankom 39. pa se onda kaže da kriteriji na kojima davatelj koncesije za distribuciju plina temelji odabir ekonomski najpovoljnije ponude mogu biti kvaliteta usluge, pouzdanost isporuke plina pa ponuđeni godišnji iznos naknade za koncesiju na temelju uredbe o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina, onda ukupna visina ulaganja iz dokumentacije za nadmetanje, ponuđeno tehničko rješenje, estetske funkcionalne itd. osobine iz dokumentacija, planirana visina tarifnih stavaka itd. Tu vidimo da cijena znači same koncesije je negdje na 3.mjestu. i doista taj kriterij cijene treba početi drugačije tretirati i kada je riječ o ostalim javnim ponudama ili radovima. U Hrvatskoj ne u pravilu nego prolaze isključivo najniže cijene što ne znači da je najniža cijena ujedno i najpovoljnija cijena. Često je načelo te najniže cijene pa ja bih se usudio kazati najskuplje rješenje. Često je to načelo izigravanja izigravanja svih natječajnih kriterija. Bilo bi možda najbolje, ne znam kako to rade tako mi barem građevinari govore recimo Nijemci ili Austrijanci da se odbije ona najniža ona najviša cijena i da se bira između druge i one predzadnje naprosto cijene. Građevinari kažu da bi to bilo ili na takav način da bi sve bilo daleko transparentnije i daleko poštenije. Članak 41.ovog zakona govori o raskidu koncesije pa se ovdje govori da se davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji i u sljedećim slučajevima, ako koncesionar nije ishodio dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti, distribucije plina u roku predviđenom ugovorom o koncesiji, ako je koncesionaru trajno oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina prije isteka njezinog važenja, ako koncesionar nije ishodio novu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti, ako koncesionar koncesionar prenese dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina na drugu pravnu osobu itd., 89.ovoga zakona govori o općim uvjetima opskrbe plina uvjete kvalitete opskrbe plinom propisuju se općim uvjetima opskrbe plinom. Ono što je sigurno bitno u točki 9.postupak promjene opskrbljivaču zajamčenoj je opskrbi znači znači dobro nije bitno. Jednom riječju, ovaj treći kako bih ja nazvao paket energetskih propisa sadrži nova rješenja za uspostavu ako se tako može reći potpuno liberaliziranog energetskog sektora poglavito kada je riječ o plinu. naglasak stavljam na koncesije bilo županije bilo zaštite krajnjih kupca, točnije da taj krajnji kupac može birati opskrbljivača. Sve u svemu ovaj zakon kao što vidimo nosi oznaku PZE znači riječ je o europskom zakonu, vjerojatno je preslik sličnih europskih zakona i tu mi jednostavno ni nemamo ili nemamo puno prostora da to pitanje ili to tržište bitno drugačije definiramo. Želim vjerovati da će uspostavom ili usvajanjem takvog zakona svima biti bolje, moralo bi biti bolje i zato ovaj zakon valja podržati. Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Uvaženi kolega Kajin samo ću se u ovoj replici očitovati u dvije stvari jer ovo nije nikakva revolucija u Hrvatskoj koja je vezana za tržište plina, a evo pravo na posebnu zaštitu određen oblik socijalne pomoći ostvarili bi ugroženi kupci iz kategorije kućanstvo. Pa doista smo im pomogli već i ove odnosno prošle godine kada smo tamo negdje u 5.mjesecu podigli cijenu prirodnog plina za gotovo 32% i gdje ta cijena iznosi i među većima je u Europi po kubiku iznosi ukupno ukupno za kućanstva iznosi 3,60, a za male proizvođače 4,23, za srednje velike potrošače 5,25. Pa ako to usporedite sa cijenama plina u okruženju možete otići samo do Mađarske gdje je isti distributer odnosno vlasnik INA-e prodaje svojim građanima i svom gospodarstvu za 40% nižu cijenu prirodnog plina. Druga stvar koju u ovom zakonu treba posebnu pažnju obratiti to je ne samo naknada za koncesiju nego ovlast davanja koncesije koji se ne može razdvajati i biti u simbiozi jedinica lokalne i regionalne samouprave jer je to isključiva nadležnost lokalne samouprave, a regionalna samouprava može sudjelovati

potrebna je suglasnost svih jedinica lokalne samouprave. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ja se slažem s vama gospodine Vinkoviću da nam revolucija jednostavno ne treba kao što je isto tako istina da je INA, MOL pardon, da znatno niže cijene ili plin po znatno nižim cijenama isporučuje stanovnicima Mađarske a možda i nekih drugih tržišta na kojim ona djeluje. Međutim po meni je temeljno pitanje nešto drugo, uz jasno cijenu jer to pogađa desetine tisuća hrvatskih kućanstava. Tko je tu pustio tu INA-u u Hrvatsku? to je bit. Tvrtka koja je na neki način iznijela rat na neki način isto tako budzašto prodana a danas vidimo da se nekima koji su sudjelovali u kupoprodajama pri Županijskom sudu u Zagrebu sudi. Ne znam kako će se pojedinci vis a vis tih rabota i provesti. Hvala lijepo. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske i poštovani zastupnik Vedran Babić. Izvolite. Hvala na Zakonom o tržištu plina uređuju se pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju, transport, skladištenje, upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin, distribuciju i opskrbu plinom, te organizaciju tržišta plina kao dijela plinskog tržišta Utvrđuju se pravila koja se odnose na zaštitu kupaca, organiziranje i funkcioniranje plinskog sektora, koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava, pravo pristupa treće strane, model bilančnih skupina, otvoren pristup tržištu, utvrđivanje obveza općih usluga i prava kupaca plina, a koji uključuje i prava krajnjih kupaca, odvojena vođenja poslovnih knjiga, financijskih izvješća, pravila pristupa plinskom sustavu, načela uzajamnosti i prekogranični transport plina. Reforma energetskog sektora u Republici Hrvatskoj započela je 2001. godine, te je uz Zakon o energiji donesen je i prvi paket zakona kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti među kojima je bio i Zakon o tržištu plina. Na ovaj način uspostavljen je i zakonodavni okvir za restrukturiranje i reorganizaciju energetskog sektora, otvaranja tržišta energije i regulaciju energetskih djelatnosti. obuhvaćeno je restrukturiranje energetskih subjekata i stvaranje novog zakonodavnog te institucionalnog okvira, utvrđivanje tržišnih pravila, obveza javnih usluga i razdvajanje energetskih djelatnosti na tržišne i regulirane. Na putu prema članstvu u EU energetsko zakonodavstvo postalo je jedan od važnijih segmenata što je uključilo i obvezu primjerene prilagodbe europskom energetskom zakonodavstvu i standardima organizacije internog energetskog tržišta. Naime, tadašnji regulacijski zakonodavni okviri nisu bili posve jasni pa je 2004. godine došlo do nužnih promjena energetskog zakonodavstva i regulacijskog okvira sve do 2007. godine kad je donesen i novi Zakon o tržištu plina. Pristupni pregovori s EU u vezi s predmetnim zakonom vođeni su u okviru Poglavlja XV. – Energetika, a djelomično i u okviru Poglavlja XXI. Transeuropske mreže u kojem je između ostalog uključena i energetska infrastruktura. Krajem studenog 2009. godine Europska unija utvrdila je da Republika Hrvatska zadovoljava kriterije među kojima i jačanje tržišta električne energije prirodnoga plina za privremeno zatvaranje Poglavlja XV. dok je Poglavlje XXI. završeno nešto ranije. Treći paket energetskih propisa sadrži nova rješenja za uspostavu potpuno liberaliziranog i efikasnog energetskog sektora kao najvažnija obilježja mogu se istaknuti zahtjevi za dosljednim razdvajanjem mreže djelatnosti od djelatnosti proizvodnje i opskrbe, ujednačen i povezan sustav regulacije energetskog sektora, povećanje regionalne suradnje među državama članicama EU i državama kandidatima, nediskriminacija među sudionicima na tržištu i jačanje tržišnog natjecanja, te efikasna zaštita krajnjih kupaca. Potrebne izmjene i dopune energetskih zakona određene su odabranim rješenjima u vezi sa obvezujućim zahtjevima iz tzv. trećeg paketa energetskih propisa i odabranim promjenama radi poboljšanja postojeće prakse. To je istodobno i prigoda za doradu energetskih zakona radi njihove jednostavnije primjene. Usklađivanje hrvatskog energetskog zakonodavstva zahtijevano je ne samo zbog naravi i potrebnih promjena, nego i stoga što u kratkom roku treba uskladiti sve pripadne zakonske i podzakonske akte. Novi Zakon o tržištu plina potrebno je donijeti jer Republika Hrvatska usklađuje svoje energetsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU za energiju što uključuje usklađenje sa tzv. trećim paketom energetskih propisa EU. Naime, bile su potrebne znatne izmjene Zakona o tržištu plina posebice u području koje uređuje obvezu javne usluge, sigurnost opskrbe, transportnu distribuciju plina, liberalizaciju tržišta plina, te zaštitu kupaca. Glavna područja usklađivanja jesu obavljanje javne usluge, opskrbe i zaštite krajnjih kupaca, regionalne solidarnosti i suradnje, razdvajanje operatera transportnog sustava, određivanje certifikacija operatera transportnog sustava, određivanje zatvorenih distribucijskih sustava, izuzeće za novu infrastrukturu i poboljšanje postojeće prakse. U području javne usluge, opskrbe i zaštite krajnjih kupaca uvodi se tzv. zajamčena opskrba plinom koja bi se svakom kupcu priključenom na distribucijski plinovod jamčila opskrba dovoljnom količinom plina u slučajevima kada njihov opskrbljivač iz bilo kojeg razloga prestane sa radom. odnosno opskrbe plinom u okviru zajamčene opskrbe obavljao bi zajamčeni opskrbljivač. Krajnjim kupcima bi se omogućio lakši pristup opskrbljivaču registriranom u EU jer isti ne bi trebao proći proces ishođenja dozvole u RH već bi trebao ishoditi suglasnost od Hrvatske energetske regulatorne agencije za poštivanjem tržišnih pravila i pravila uravnoteženja plinskog sustava. Pravo na posebnu zaštitu i određeni oblik socijalne pomoći ostvarili bi ugroženi kupci iz kategorije kućanstva. Taj status imali bi krajnji kupci kojima bi tijela nadležna za socijalnu skrb utvrdila ugroženi socijalni status ili ugroženost života i zdravlja u slučaju ograničenja opskrbe prirodnim plinom. U području regionalne solidarnosti uspostavila bi se suradnja između država članica u slučaju kriznog stanja u jednoj ili više država članica i mjere za postupanje u istim slučajevima. Posebna pozornost posvećena je zahtjevu za razdvajanje mreže djelatnosti, transporta plina od djelatnosti proizvodnje i opskrbe plinom koja se može ostvariti izborom jednog od tri modela, vlasničkim razdvajanjem operatera transportnog sustava u kojem vlasnik mreže postaje samostalni operator transportnog sustava, razdvajanjem po modelu neovisnog operatera sustava ili razdvajanjem po modelu neovisnog operatera transporta. Iako je postojeći operater transportnog sustava u Republici Hrvatskoj Plinacro d.o.o. već započeo pripreme za certificiranje sukladno navedenim modelima uređenjem ovog područja na zakonodavnoj razini obuhvaćali bi se i svi potencijalni budući operateri transparentnog sustava. Isto tako uvode se sljedeće novine, u području distribucije prirodnog plina uvodi se pojas zatvorenog distribucijskog sustava koji se odnosi na distribucijski sustav na određenom geografskom području u kojem se plin distribuira do kupaca iz kategorije industrija i uslužna djelatnost isključujući kućanstvo. U tom slučaju operator zatvorenog distribucijskog sustava će moći ishoditi izuzeće od donošenja tarifnog sustava za distribuciju. U području nove infrastrukture veliki novi infrastrukturni objekti plinskog sustava imaju mogućnost biti izuzeti od primjene prava na pristup trećoj strani i obveze vlasničkog … operatora transparentnog sustava o određenim sustavima. Isto tako donošenje podzakonskih općih akata koji se odnose na tehnička pravila za upravljanje pojedinim sustavom povjerila bi se svakom subjektu koji upravlja na nekom od sustava na nekom od sustava … uz suglasnost HERA-e, odnosno za sve djelatnosti koje se obavljaju kao javna usluga donijela bi se i metodologija određivanja cijene prema kojoj bi energetski subjekti odredili cijenu uz suglasnost HERA-e također. Dozvole za obavljanje energetske djelatnosti izdavali bi se zasebno za tržišnu djelatnost i zasebno za djelatnost koja bi se obavljala kao javna usluga. I evo na kraju za provedbu ovog zakona neće biti potrebna dodatna sredstva u Državnom proračunu RH pa će zbog toga klub SDP-a podržati ovaj Konačni prijedlog Zakona o plinu. Hvala na pažnji. Uvaženi kolega Babić mislim da stvar treba potpuno iskristalizirati i ne pričati ovdje o zaštiti kupaca. Evo ovo su vam podaci koji su vezani za cijenu koja ide prema industrijskim potrošačima, a vrlo je lako doći i do podatka da je u zadnje 4 godine plin poskupio u Hrvatskoj 93% i na taj način omogućio INA-i ili MOL-u ekstra profit. I onda mi pričamo o zaštiti kupaca. Čak i u Planu 21 je bilo smanjenje cijene tog plina za industrijske potrošače pa smo došli do toga na temelju ne znam kojih podataka koji su došli pred Vladu iz Ministarstva gospodarstva, u ovom trenutku imamo cijenu u eurima po kilovat satu jer to se sad tako računa u Hrvatskoj 0,43 eura, u Mađarskoj 0,038, u Rumunjskoj je 0,23, u Češkoj 0,030 imam praktično sve podatke. Dakle, u Hrvatskoj imamo najskuplji plin. Ne samo za industriju i za velike potrošače koji su trebali imati znatno smanjenu cijenu plina u odnosu na europsko tržište nego i za kućanstva gdje je taj iznos bez PDV-a 4,23. I ukoliko tome dodamo i PDV od 25% tada ćemo vidjeti da smo mi doista zaštitili i hrvatsko gospodarstvo i hrvatske građane oni koji koriste prirodni plin sa najvećom cijenom u Europi, odnosno u EU. Da ne govorim o širem regionu. I to je ta zaštita koja proizlazi čak iz ovog zakona. A obzirom da mi je to struka jer sam radio u HEP-u razdioba na skladištenje, distribuciju i transport uvelike će povećati cijenu prirodnog plina. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Vedran Babić. Izvolite. se desetljećima unatrag industrija plaća veću cijenu plina od kućanstava ali evo na tragu ovoga što su nam Mađari radili sa cijenama plina i vjerujem da sa ovim mjerama za iskazivanje posebnog interesa gdje ćemo imati sigurnost da naš plin se prvo proda u Hrvatskoj, ali i liberalizacijom tržišta da ćemo moći dobiti jeftiniju cijenu plina. Evo, hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Druga replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Babić primijetio sam vašu tvrdnju da zajamčeno opskrba plinom kojom bi se svakom kupcu priključenom na distribucijski plinovod jamči opskrba dovoljnom količinom plina u slučaju da im njihov opskrbljivač prestane s radom. To sam razumio u tom tehnološkom dijelu, apsolutno. Ali ima jedan drugi problem na koji ja želim upozoriti. Naime, u ruralnim područjima mnogi naši stariji sumještani u smislu brige za starost i nekakve kvalitete življenja su uvodili plinovod, uvodili su plin u svoja kućanstva koje su vrlo skupe investicije bile. Mi to vrlo dobro znamo da su jedna od najvećih takvih investicija. I što se dogodilo? Evo mi konkretno živimo na plinu u županiji iz koje ja dolazim i ona daje najveći dio sirovine, dakle plina daje za tržište. I što se događa? Cijena plina je otišla znamo kako. I oni sad više ne mogu plaćati. Naravno, isključuju. Drva ne mogu u šumi ne mogu napraviti jer su stari i nemoćni. One liste u jedinicama lokalne samouprave za pomoć u ogrjevu su svakim danom sve veće. I sad u tim okolnostima govoriti o nekakvoj zaštiti potrošača i kupaca mislim držim uistinu neozbiljno u ovim okolnostima. Situacija je vrlo teška, ovrhe stižu svaki dan. Evo jučer sam jednu dobio isto od naših umirovljenika koji teško žive i uistinu je dužnost na ovom mjestu na te stvari upozoriti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDZ-a i poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, predsjedniče, zamjenice, kolege iz ministarstva, kolegice i kolege. Zakon o tržištu plina još je jedan u nizu zakona kojima se vrši usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s energetskim propisima EU i konačno i s trećim paketom koji sadrži novo rješenje za uspostavu potpuno liberaliziranog i efikasnog energetskog sektora. Najvažnije obilježje ovih energetskih propisa su zahtjevi za razdvajanje mrežnih djelatnosti od djelatnosti proizvodnje i opskrbe ujednačen i povezan sustava regulacije energetskog sektora, povećanje regionalne suradnje među članicama EU, jačanje tržišnog natjecanja, te efikasna zaštita krajnjih kupaca. U RH je do sada gotovo u potpunosti provedena usklađenost sa drugim paketom energetskih propisa EU na području tržišta plina, a posebno valja istaknuti i značajnu izgrađenost mrežne infrastrukture za područje transporta kao i za područje distribucije. Zahvaljujući tome danas se već u Hrvatskoj praktično funkcionira operater transportnog sustava, to je tvrtka PLINACRO i transportni sustav u vlasništvu PLINACRO-a sastoji se od 2113 kilometara magistralnih i regionalnih plinovoda, preko 300 nadzemnih objekata, 9 ulaznih, mjernih stanica i 132 izlazne, primopredajne stanice. Na transportnim sustav priključeni su plinska proizvodnja polja Panona i Jadrana, podzemno skladište plina Okoli, 37 distribucijskih sustava, 27 izravnih plinovoda krajnjih kupaca. Sa svim tim se upravlja iz središnjeg nacionalno dispečerskog centra. Potpuno je jasno da je ova tvrtka u proteklom razdoblju bila jedna od vodećih investitora u infrastrukturu. Samo 2009., 2010. i 2011. PLINACRO je investirao preko 2 milijarde kuna u izgradnju plinovoda. Pritom posebno naglašavam interkonekciju prema Mađarskoj kojom je osiguran drugi dobavni pravac prirodnog plina i time osigurana stabilnost opskrbe hrvatskih potrošača kao i razvoj tržišta plina. Međutim, to je sve bilo kada se u Hrvatskoj još nešto i investiralo. Što sada PLINACRO radi kao i ostala javna poduzeća, to nitko ne zna. Samo se vidi rezultat nažalost, kojeg nema. Izgradnjom visokotlačne plinske mreže otvorio se prostor za investiranje lokalnim distributerima koji su ulažući kapital doveli plin u kuće mnogi hrvatskih potrošača, kao i mogućnost ulaska novih igrača na područje opskrbe plinom. međutim prošlogodišnja odluka Vlade kojom je omogućeno poskupljenje plina preko 35% i računi koji ovih zimskih dana bacaju u očaj hrvatske građane, hrvatske gospodarstvo koje je još doduše preostalo, ovu uspješnu plinsku priču također vodi u potpuno neizvjesnu budućnost. Kao što je i kod tržišta električne energije i ovim zakonom pokušavaju se definirati svi mogući oblici organizacije tržišta plinom i uređivanja međusobnih odnosa sudionika na tom tržištu. No, ovdje je u praksi situacija mnogo jasnija i današnji sudionici će se morati djelomično preustrojavati po odredbama koje definira ovaj zakon. Jedna od značajnih novina koje vrijedi ovdje spomenuti je i mogućnost obavljanja opskrbe ili trgovine plinom od strane pravne ili fizičke osobe čije je sjedište u državi članici EU, naravno uz dozvolu koju mora izdati Hrvatska regulatorna agencija. Pored toga na području javne usluge opskrbe i zaštite krajnjih kupaca uvodi se tzv. zajamčena opskrba plinom čija je uloga da svakom kupcu priključenom na plinovod jamče dovoljnu količinu plina u slučajevima kada njihov opskrbljivač iz bilo kojeg razloga prestane s radom. Tu opskrbu bi obavljao zajamčeni opskrbljivač. Iako je sam ideja svakako zanimljiva treba vidjeti kako su predložena rješenja zamislila samo implementaciju te ideje. Zajamčeni opskrbljivač se postaje tako da to odluči Vlada po prijedlogu ministarstva, a uz odobrenje agencije. Mišljenje će agencija dati tako da provede istraživanje funkcioniranja tržišta, a to kako kaže zakon provodi prema članku 51., a taj članak govori samo o razvoju tržišnog natjecanja. Niti u tom članku, niti igdje u zakonu nije navedeno po kojim će se to kriterijima dobivati status zajamčenog opskrbljivača, ali je zato prilično detaljno obrazloženo pod kojim će uvjetima ta opskrba biti provedena. Članci 56. do 59. govore o tome, i zanimljiv je stavak 5. članka 56. koji govori da je tarifna stavka za zajamčenu opskrbu viša od tarifnih stavki za opskrbu krajnjih kupaca. Što se ovdje ustvari događa? Poznato je da u RH mi imamo mrežu od četrdesetak distributera, odnosno opskrbljivača kako to sada ovaj zakon definira. Poslovan i financijska situacija je prilično složena kod većine njih, naročito kod manjih i postoji opasnost da uslijed velikih problema neki od njih i propadnu. Ovaj zakon predviđa da ako se to dogodi Vlada će za opskrbljivača u javnoj usluzi u tom slučaju odrediti onog opskrbljivača plinom koji je u prethodnoj godini imaju najveći udio na tržištu plina. Određene jedinice područne odnosno regionalne samouprave udjela opskrbe plinom kupaca na distribucijskom sustavu. U pravilu malih opskrbljivači imaju manju tarifu i zbog toga su većinom u problemu. I sada će se dogoditi da će umjesto njih to tržište preuzimati veći, s većom tarifnom stavkom, što znači povećanje cijene plina. Potpuno suprotno od onoga što treba biti, ako se već događa okrupnjavanje što možda i jest cilj predlagača zakona onda to treba imati kako rezultat nižu cijenu usluge odnosno plina. Npr. na području jednog grada u Podravini, jedan opskrbljivač je u problemima, ima tarifnu stavku od 0,028 kuna po u susjednom gradu funkcionira drugi opskrbljivač s tarifnom stavkom od 0,038 kuna po kilovat satu i taj nije u problemima. Propadne li ovaj prvi na mjesto, dakle njegovo će doći opskrbljivač sa većom tarifnom stavkom jer mu to omogućava predloženi zakon. Stoga predlažem da u članku 55. dakle stavku 3. stoji i ograničenje da se ne može dogoditi da onaj koji zauzima mjesto, dakle ovoga opskrbljivača koji je prestao sa radom odmah i implementira tarifnu stavku koju je imao u drugoj jedinici lokalne samouprave na drugom području. Ostane li ovakvo rješenje na tržištu će ostati nekoliko opskrbljivača što možda i nije najveći problem ali problem je u tome da će oni automatski implementirati i veće cijene za svoje usluge odnosno veće tarifne stavke za krajnje kupce. Nešto slično definirano je i u prijelaznim i završnim odredbama članka 105. sada postaje opskrbljivač odnosno određuje se zajamčenim opskrbljivačem do 31.03.2014. godine do tada naime ima ugovoreno skladište OKOLI. Ovim je člankom propisano da ukoliko se nekim potrošačima dogodi da im plin u određenom trenutku mora isporučiti tvrtka prirodni plin nakon prvih trideset dana cijena plina biti će isporučena po cijeni energije uravnoteženja a ona je u pravilu duplo veća od tržišne. To će trajati do 1.4.2014. godine dok Vlada ponovno ne odredi zajamčenog opskrbljivača. Dobro je naime da potrošači znaju tko je zajamčeni opskrbljivač ali nije dobro da je on određen na ovaj način i da se jedna tvrtka na tržištu stavlja u takav položaj. Naime članci 56. i članak 105. su u koliziji sa zakonitosti na tržištu. Zajamčeni opskrbljivač bi trebao biti opskrbljivač koji privremeno obavlja zajamčenu opskrbu ali ne uz povećanu tarifnu stavku kako je to i određeno člankom 56. stavak 5. također nema razloga da se zajamčeni opskrbljivač bira na tri godine i da na taj način praktično monopolizira tržište plina onih opskrbljivača koji su prestali s radom. Zajamčeni opskrbljivač mora obavljati tu funkciju uz istu visinu tarifnih stavki dok Vlada ne odredi onog opskrbljivača koji je voljan preuzeti opskrbu uz najpovoljnije uvjete opskrbe. Pored navedenog ukazujem i na dvije nove odredbe članka 13. stavak 6. i članka 74. stavak 3. o kojima se nije raspravljalo na stručnim razinama i zainteresiranom javnošću. Navedene odredbe predviđaju uvođenje dvaju novih naknada za gospodarske subjekte a da pritom uopće nema procijene učinka na gospodarske aktivnosti i investicije. Kako je moguće da u sva dosadašnja nova opterećenja gospodarskim subjektima koji je proizvela ova Vlada dolaze zakoni koji uvode nova opterećenja i to na način da se o tome s gospodarstvom uopće ne razgovora. I zaključno složenost i težina ovog zakona i moguće posljedice po sve sudionike na polju tržišta plina a posebno na potrošače jer u konačnici račun se na kraju isporučuje građanima i gospodarstvu, svakako traži više vremena i više rasprave i bilo bi dobro da zakon ide u dva čitanja. Svakako bi se time dalo priliku i predlagaču da popravi sve greške kojima ovaj zakon obiluje, stručnoj javnosti da aktivnije doprinese kvaliteti zakona. A posebno zabrinjavam mogu li sudionici na tržištu plina obzirom na njihovo tehničko financijsko i kadrovsko stanje poglavito distributeri i opskrbljivači preuzeti obveze po ovom zakonu. No ono što je posebno problematično u ovom zakonu je ograničavanje slobode tržišnog natjecanja i time smanjivanje mogućnosti za konačno jeftinijim plinom. Evo iz tih razloga držimo da klub HDZ-a ne može podržati ovaj zakon. Hvala. Hvala i vama. Sada su na redu replike. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. **Vukšić, Ja bih se osvrnuo samo na jednu vašu rečenicu zapravo koja je potkrijepljena još sa nekoliko a to je kad ste izgovorili potpuna liberalizacija tržišta odnosno jačanje tržišnog natjecanja. I kad se ovo izgovara, kad to izgovaraju ljudi koji su skloni neoliberalnom kapitalizmu to zvuči kao da ste rekli čokolada, onako nešto primamljivo, sad će biti slobode, bit će slobodnog tržišta. Tek dijete jede čokoladu bez svijesti o njenim posljedicama. Odrasli čovjek zna što čokolada znači, da ona kvari zube i deblja. Potpuna liberalizacija je donijela nije donijela nikome sreće, odnosno donijela je sreće tek 1% stanovništva, 99% stanovništva zemaljske kugle je posrće svakoga dana s tom potpunom liberalizacijom tržišta. Potpuna liberalizacija se propagira kao što se propagira i sapun, ispire se ljudima mozak kao da je to nešto najbolje što nam se može dogoditi a kad posrnu najznačajniji takmaci na tom potpunom slobodnom tržištu tada se od njih traži intervencija države. Čak i najveći zagovornici neoliberalnog kapitalizma su priznali da nema u potpunosti slobodnog tržišta i da potpune liberalizacije tržišta nema i da država treba intervenirati, to se već spori u svijetu 30 godina. Autoindustriju su spašavali isto tako porezni obveznici, banke su spašavali porezni obveznici. Prema tome kad se izgovara rečenica potpuna liberalizacija tržišta treba se i misliti na posljedice. Bit će povećanje plina cijena. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. Ne znam da li ste govorili o čokoladi ili o plinu. Htio bih vam reći da je jedan od najgorih monopola naravno državni monopoli pa naravno možda i korporacijski ako nema slobode tržišta. To bi trebali znati. To se zna 150 godina već. Isto bih želio reći da morate znati da je plin roba kao i svaka druga. Dakle da bi se onaj plamen upalio na štednjaku netko taj plin mora izvaditi dakle mora investirati ogromna sredstva, mora ga transportirati, distribuirati, za što treba isto izgraditi izgraditi nekakvu infrastrukturu i dovesti na kraju do krajnjeg potrošača. Kao što volite otići u dućan ne znam da li s obzirom da mrzite sve što je evo dolazi iz tog svijeta uz nekakav veliki supermarket i birate isti proizvod ali različitih proizvođača, govorimo o tome da Europa osigurava ovim zakonima da se na toj polici dakle taj plin može kupovati od različitih proizvođača, o tome se radi. I to sasvim sigurno donosi do do sigurnije, uspješnije i jeftinije cijene te robe tog energenta. Ponavljam, najgore što nam se može dogoditi da monopoliziramo i da omogućimo nekomu tih monopola u Hrvatskoj naravno ima, da diktira i tržište i uvjete i način i na kraju vrlo upitnim čini i sigurnost opskrbe plina. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Nove blagodati replike i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Popijač vi ste ustvari dotakli ključne teme koje naravno kolege sa lijeve strane nisu htjele ni spomenuti, a to što znači i kako se može uspješno nešto raditi preko državnih poduzeća. Jer da bi mi uopće danas o ovom zakonu razgovarali trebali uložiti milijarde kuna, trebalo je konačno omogućiti da plin iz sjevernog Jadrana preko hrvatskog teritorija može doći da hrvatskih proizvođača ne da ide zaobilazno preko Italije i Slovenije, isto tako trebalo je omogućiti da određeni hrvatski veliki potrošači mogu doći direktno do plinovoda u Mađarskoj i na takav način se dovesti u poziciju da kupuju jeftiniji plin jer da se nije napravila interkonekcija prema Mađarskoj mi o ovome svemu ne bi danas mogli razgovarati. Međutim ono što treba nadodati na ovo kolega Popijač, a to je što je ova Vlada praktički zaustavila, a to je što nam vrijedi što je magistralni plinovod došao do Dugopolja jer …ništa ne radi na tome da se po jedinicama lokalne samouprave rade distributerne mreže. Jer gledajte, ako vi dignete cijenu plina 37% logična je stvar da si svatko radi računicu doma i kaže čujte u ovoj krizi mi se baš ne isplati ići na plin, nešto ću krpat s druge strane i čekati bolja vremena jer nije samo plin da dođe na uru na kuću vam treba unutra promijeniti kompletan sustav zagrijavanja, sve treba uložiti, treba uložiti nekoliko tisuća eura da bi uopće došli u poziciju da troši taj plin. A da bi imali jeftiniji plin onda treba čim više potrošača. Da bi hrvatska industrija mogla dobiti jeftiniji plin onda logična stvar da oni koji u ljetnim mjesecima troše velike količine pline, a tada građani i kućanstva … plin da mogu dobiti nižu i jeftiniju cijenu onda si oni na takav način i programiraju svoju proizvodnju … troši više plina. Dakle da bi se ovaj zakon mogao primijeniti trebalo je učiniti puno toga. Neki su to znali napraviti, a neki nažalost sa smanjenjem plaća i povećanjem cijene plina zaustavljaju taj cijeli proces. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. Da, dobro ste uočili kolega Šuker. Dakle u posljednjih nekoliko godina smo spomenuo sam samo posljednje tri godine 9., 10.i 11. Da je preko 2 milijarde kuna samo Plinacro uložio u razvoj strukture, ako to još pomaknemo nekoliko godina unazad dakle preko tisuću kilometara visokotlačnog magistralnog plinovoda je izgrađeno kao begbon kao kičma hrvatskog plinskog sustava. I naravno nemjerljiva i neprocjenjiva vrijednost i samog plinovoda dakle interkonekcije Miholjac prema Mađarskoj. Time se zaista osigurala i omogućila dugoročna stabilnost i kao što se to kaže diversifikacija dobavnih pravaca. Sada smo sigurni da nikakva plinska kriza ili barem najveći dio problema onih koji su bili uzrok i 2008.godine one plinske krize ne bi se trebalo ponoviti jer evo tim tim investicijama je omogućeno da se različitim dobavnim pravcima plin dovede sigurno do hrvatskih potrošača. No međutim, naravno u neriješenim odnosima u nesnalaženju Vlade, omogućavanju tim monopolima upravo monopolima da kreiraju cijenu na onaj način kako im to odgovara dogodio se taj cjenovni udar i nadamo se samo da će i kada se implementira ovaj zakon i kada se otvori to tržište plina kada će moći dolaziti i drugi igrači na ovo naše tržište da će ta plinska priča na kraju ipak biti uspješna. Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite poštovani zastupniče. **Novak, Mladen (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Popijač javio sam se za repliku kada ste spomenuli onaj slučaj iz Podravine odnosno primjer koji je ajmo reći moguć. Opskrbljivač koji je u teškoćama i ako se ne varam 0,28 ste rekli cijenu, susjedni ima 0,38 predložili ste tu čak i da se ugradi neka zaštitna verzija kao ne može se dizati cijena više od one koju ima opskrbljivač koji je bio već u tom gradu, mjesto nije bitno. Međutim, da li smatrate da bi netko došao neki novi opskrbljivač i pristao raditi pod tim uvjetima kada na nekom drugom mjestu ima druge. On će reći ne, gledajte moja cijena je moja cijena i na kraju krajeva i zamjenica rekla cijena se formira po stvarnom trošku. Stvarni trošak će on reći o.k. meni je stvarni trošak onaj moj 0,38 a ne 0,28 i ja ne želim po tome raditi. I onda imamo situaciju da moramo mu dozvoliti dizanje cijena, ali onda smo došli do ove druge, to sada već reagiram na ovo kako ste odgovarali na repliku, dolazimo do neke druge situaciju i ukidamo s ovim državni monopol i stvaramo privatni monopol. Zašto je državni monopol gori od privatnog monopola? Državni bi trebao biti u jednom dijelu socijalni, imati barem tu komponentu u sebi. A privatni? Ona ima tu obaveza. On koristi ono što ima, koristi maksimalno, izvlači maksimalno koliko može iz toga, a onaj socijalni dio ga uopće ne interesira. Čak i u ovom prijedlogu zakona vam stoji da ukoliko dođe do kriznih situacija tad uskače država, a hvalimo se u prvom dijelu sa liberalizacijom tržišta. Ali onaj zaštitni mehanizam države je ipak ostao. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. ako se sjećate mi smo 2011. upravo ograničili cijenu plina za gospodarstvo za industriju što su nakon nekog vremena i tu odluku evo nova Vlada je i ukinula. Ovo što se tiče opskrbljivača koji će doći umjesto onoga koji je propao. Dakle, to nije sporno, ali je sporan način na koji on to nastavlja raditi. Dakle, trebalo bi omogućiti dok lokalna samouprava ne osigura novog opskrbljivača natječajem bilo čime, da onaj koji je na tom području, dakle koji ovdje piše kriterije, da onaj koji je najveći na tom području nastavi raditi u tom gradu po tarifnoj stavci kao što je to imao prethodni dok se ne odabere onaj najpovoljniji pa neka lokalna samouprava onda odabere onoga tko to želi raditi po najpovoljnijim uvjetima. O tome se samo radi. Dakle, može se dogoditi da se to u nedogled i da se to okrupnjavanje zaista dogodi upravo na štetu korisnika i da ostanu na tržištu njih nekoliko, ali sa bitno višim tarifnim stavkama nego što je to tržište, što bi to Evo uvaženi kolega prvi put sam čuo da replika ima svoje blagodati, pa ćemo onda uživat u tim blagodatima kako reče predsjednik Hrvatskog sabora. No evo, ja želim prije svega utvrditi da bez obzira kakav mi zakon usvojili, ne usvojili, dali određene primjedbe konačnog kupca, dakle potrošača bio on pravna ili fizička osoba, bio građanin ili tvrtka prije svega zanima cijena plina, cijena kubika, zanima energetska vrijednost. Dakle, u Hrvatskoj sve potrošače plina zanima i najpovoljnija cijena plina, najniža moguća cijena plina. No činjenica je da mi imamo najskuplji plin u Europi, najskuplji plin. Povećali smo ga kroz skladištenje, transport, distribuciju i da je ova cijena plina usko vezana i za političke cikluse koji se dešavaju u Republici Hrvatskoj, odnosno za izbore. Pa tako i u Planu 21 između ostalog stoji niže cijene energenata, a prvo što se napravilo je bilo poskupljenje od gotovo 37% upravo za prirodni plin. Tu ne mislim na samo onu toplinsku energiju određenim građanima, građanima, nego ovo je bilo u 5 mjesecu 37% je ošla prirodna cijena plina, a u zadnje 4 godine je ukupno plin, cijena plina poskupila za 93% tako da i bivša Vlada ima ruke u povećanju cijena, pa pred izbore nećemo povisiti, ali čim izbori prođu dižemo tu cijenu plina. A istovremeno jedino tko ima ekstra profit u ovom trenutku je MOL, jedini. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvažena zamjenice ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo kao što je već danas nekoliko puta rečeno ovaj Zakon o tržištu plina još je jedan u nizu zakona kojim se energetsko zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa trećim paketom energetskog zakonodavstva EU i i u zakon se prenose smjernice, direktive koja propisuje način na koji će se obavljati djelatnosti na zajedničkom europskom tržištu plina. Ovdje je bitno naglasiti da se i kao u ostalim energetskim zakonima posebna pozornost daje na odvajanje djelatnosti koje se obavljaju nad mrežama koje su prirodni monopoli od onih koje se obavljaju kao tržišne djelatnosti. To znači da operatori plinskog transportnog sustava moraju biti vlasnički ili funkcionalno odvojeni od djelatnosti proizvodnje, opskrbe ili trgovine plinom i u tom smislu se sukladno smjernicama iz direktive prenose i tri moguća modela ustrojavanja operatera nad plinskom transportnom mrežom TESO, ITO i ISO. Kao i u električnoj energiji postoje dva ključna načela u tom procesu kojim se odlučuje i u kojem se certificira određeni model po kojem je operator ustrojen. Jedna je neovisno donošenje odluka o investicijama, a drugo je neovisnost u svakodnevnom poslovanju i održavanju. Naime, izgradnja i razvoj plinskog transportnog sustava mora počivati na sigurnosti isporuke plina, te mora biti odraz potrebe i povećane potrošnje i tu su ključni desetogodišnji planovi investicija operatora. Ako ih energetski regulator odnosno HERA prihvati, operator može računati da će dobiti novac koji je investirao. Kako je svaki korisnik transportnog sustava dužan plaćati na razvidan, jasno propisan način tarifu za korištenje transportnog sustava plina Agencija je odgovorna da se u planovima nalaze isplativi, odnosno prihvatljivi projekti. Isto tako će hrvatski projekti biti vrednovani i na europskoj platformi. Što pojedini projekt više doprinosi regionalnoj ili široj stabilnosti opskrbe plinom on će biti prihvaćen i kao potencijalni projekt od zajedničkog interesa EU koji tada može naravno dobiti i sredstva iz europskih fondova. Po donošenju ovog zakona terminal za ukapljeni prirodni plin može postati upravo jedan od tih projekata jer se ovim zakonom propisuju svi elementi koji osiguravaju da takav projekt bude realiziran sukladno europskog energetskom regulatornom okviru. Distribucija plina je također regulirana djelatnost. Cijena plina za kupce na distribucijskom sustavu sadržava naknadu za distribuciju koja je regulirana i na njenu visinu sukladno metodologiji njenu visinu odobrava agencija. Međutim, cijena same usluge za distribuciju plina bitno ovisi kako o distributeru, karakteru i veličini potrošača i potrošnje tako i o uvjetima koncesije za koju je odgovorna regionalna, odnosno područna samouprava. Prijedlog zakona je u potpunosti usklađen sa Zakonom o koncesijama pa je tako dodjela koncesija, ali i razvoj distribucijskog sustava te praćenje ponude i potražnje plina, odgovornost područne, odnosno lokalne samouprave na čijem području distributer odnosno koncesionar djeluje. U tom smislu postoji razlika u cijeni plina za krajnjeg potrošača iako će se kao i dosada cijena plina za kućanstva u javnoj usluzi formirati jednako za sve kupce. Ubuduće kako bi se distribucijski sustavi razvijali i oni potrošači koji se nalaze na koncesijskom području iako su priključeni na transportni sustav plaćat će naknadu distributeru koju će odrediti Vlada Republike Hrvatske uredbom. Distributer pak plaća naknadu jedinicama lokalne zajednice kao što je to bilo i dosada. Opskrbu u obvezi javne usluge za određeno distribucijsko područje čija je zadaća prvenstveno izdavanje računa može obavljati ista tvrtka koja distribuira plin, međutim računi moraju biti odvojeni za svaku djelatnost za koju tvrtka ima ima dozvolu. Zakon će osim pojave novih opskrbljivača, odnosno konkurencije na tržištu dovesti i nužno do okrupljavanja distribucijskog područja i distributera, a radi učinkovitijeg obavljanja djelatnosti distribucije. Svi kupci uključujući i kućanstva moći će izabrati svog opskrbljivača u obvezi javne usluge na određenom distribucijskom području što se rješava međusobnim ugovornim odnosom. Promjena opskrbljivača mora se odvijati unutar roka od 3 tjedna. Ovdje je bilo na odboru rasprave kod podmirenja obveza prema prethodnom dobavljaču. Ja smatram da je to zakonom uistinu dobro regulirano. Dakle, da se prilikom promjene opskrbljivača moraju podmiriti sve obveze prema dosadašnjem dobavljaču opskrbljivaču kako se ne bi doveli u situaciju da se ova mogućnost promjene opskrbljivača zloupotrebljava. Međutim, najveća novina koju donosi ovaj zakon je zasigurno odrednica koja govori o proizvodnji plina. Prirodni plin proizveden iz plinskih polja na teritoriju RH mora se predati u plinski sustav RH. Dakle, ako se sjetimo nekada je naš plin iz epikontinentalnog pojasa u sjevernom Jadranu u Hrvatsku smo uvozili preko Italije i Slovenije i pri tome su naravno zarađivali transporteri u drugim zemljama. Ovim zakonom proizvođač plina u RH će morati taj plin ponuditi prvo opskrbljivačima kupaca u Hrvatskoj. Plin će se moći izvesti ali tek nakon što je preuzet u hrvatski plinski sustav. Dakle, i sama proizvodnja će se moći učinkovitije pratiti a obveza proizvođača je izvješće o planovima i naknada lokalnoj zajednici. U novom Zakonu o ugljikovodicima i eksploataciji koji je evo prema nekim podacima u pripremi određivat će se i eksploatacijska naknada, odnosno … /Govornica se ne razumije./… koji se plaća državi. Prijedlog zakona dalje što je iznimno važno brine o neprekinutosti opskrbe plinom te se rješavaju pitanja vezana uz one kupce koje treba zaštiti u uvjetima kada gube opskrbljivača. Vlada će odrediti nakon istraživanja tržišta zajamčenog opskrbljivača u RH, a može ukoliko je to nužno odrediti i opskrbljivača u javnoj usluzi. Do trenutka dok se ne oslobode zakupljeni i skladišni kapaciteti opskrbljivač u javnoj usluzi koji opskrbljuje kućanstva bit će prirodni plin. Ja bih se u sklopu ovog osvrnula i na jasno definirana prava krajnjeg kupca jer to naravno smatramo iznimno važnim, a koja su definirana dakle kao pravo na slobodan izbor i besplatnu promjenu opskrbljivača, pravo prigovora agenciji na rad opskrbljivača, pravo na dostavu relevantnih podataka o potrošnji plina u pisanom obliku, pravo na priključak plinskih uređaja na transportni sustav ili distribucijski sustav, pravo na izgradnju izravnog plinovoda pod uvjetima propisanim ovim zakonom i pravo na opskrbu plinom od strane opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom. Isto tako člankom 65. određena su prava kupaca pod posebnom zaštitom u okviru javne usluge i zajamčene opskrbe pa tako kupci koji ishode odluku o statusu ugroženog kupca od nadležnog tijela za socijalnu skrb imaju pravo na posebnu zaštitu, odnosno imaju pravo na isporuku plina. I nadležno tijelo za socijalnu skrb dužno je planirati i osigurati sredstva za plaćanje isporučenog plina ugroženom kupcu. Za učinkovitu implementaciju i razvoj transparentnih i nediskriminatornih tržišnih odnosa prije svega nadležna je HERA. Za sigurnost opskrbe zadužen je također i operator prijenosnog sustava dok za platformu na kojoj se odvija realizacija ugovora u dnevnom poslovanju nadležan je Hrvatski operator tržišta energije. U ovom smislu i nema većih novina obzirom da je model bilančnih grupa ustrojen i poslovanje se na sličan način odvija već ove godine. Novina zakona je da se u kućanstvima na centralnim toplinskim sustavima u zgradama koje imaju plinske kotlovnice plin isporučuje po cijeni po kojoj se on isporučuje i krajnjim kupcima plina iz kategorije kućanstva. Nova Direktiva o energetskoj učinkovitosti propisuje potrebu učinkovite proizvodnje energije. Toplinska energija u jednoj zgradi se naravno učinkovitije proizvodi u centralnim toplinskim sustavima nego u pojedinačnim etažnim, međutim kako bi se to naravno u financijskom smislu i prepoznalo potrebno je adekvatno promijeniti zakonodavstvo. I očekujemo da će predlagatelj uskoro na tragu dosada donesenih zakona predložiti ovom Domu i novi Zakon o tržištu toplinske energije, a čemu je naravno ovaj zakon zapravo prethodni I možda još da spomenem nešto na što upozoravaju prije svega kupci, odnosno potrošači ali i regionalni distributeri to je način obračuna naplate, odnosno izmjena obračunske jedinice iz kilovata u kubike. Zašto se to postavlja kao pitanje? Svi mjerni instrumenti su baždareni na kubike i potrošnja se obračunava u kubicima, a ona se temeljem formule pretvara u kilovate što naravno dovodi do nerazumijevanja potrošenog i onog Na računima doduše ja mislim da kod većine distributera u Varaždinu da postoji formula iz koje se vidi taj izračun, međutim ona je za većinu ljudi dosta komplicirana i kupci je ne razumiju. I zbog toga mislimo da bi rješenje kakvo postoji u većini država EU, a to je da se dakle obračuna u jedinici potrošnje, a to su kubici, bilo daleko pravednije i transparentnije. I mislimo da bi u tom smislu, obzirom evo na liberalizaciju tržišta koje nas sada slijedi, o tome trebalo svakako ozbiljno razmisliti. Evo s ovim prijedlogom zaključila bi svoju raspravu i klub HNS će ovaj zakon podržati. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I sad je na redu replika poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića. uvažena kolegice, ni jedan zakon ne treba prihvaćati zdravo za gotovo, pa čak ni ovaj. Između ostalog, bez obzira sada što to dolazi iz Ministarstva gospodarstva gdje je ministar iz HNS-a, i ovaj zakon ima niz, je ne bih rekao samo tehničkih problema, nego ima posebno ono što je vezano za odnos jedinica lokalne i regionalne samouprave i ne može se to obrazložit načinom da će doć do suglasja. vam ne može biti rješenje jel nadležnost davanja koncesije opskrbe plinom nije nadležnost regionalne samouprave koja ima neke druge mogućnosti davanja koncesija kao što su lovišta itd., ali je ovo isključiva nadležnost lokalne samouprave. S druge strane ovaj zakon ne rješava bitne probleme. Dakle najbitniji problem, krenete u plinifikaciju jednog naselja, završiti plinifikaciju bez obzira bili državna tvrtka, bili privatna tvrtka, nažalost državne više ni nemamo jer je ona privatizirana, ali imate vrlo mali odaziv onih koji se žele priključiti na plinsku mrežu. Ne radi cijene priključka, nego radi cijene kubika ili kilovata, da ne pričam sad o formuli pretvaranja koja je isto prevara građana, ili o energetskoj, kalorijskoj vrijednosti i ogrjevnoj vrijednosti tog plina koji se isporučuje. I onda još dobijemo, a mnogi i oni koji su priključeni na plin moraju otići, a možda i po 3 ili po 6 plaća u minus i onda ćemo i sada i ovom odlukom Ministarstva financija sve zajedno isključiti iz plina jer neće moći više plaćati najveću cijenu zemnog plina, bilo po kubiku, bilo po kilovatu u Europi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovana zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite. usklađujemo sa nečim što smo prihvatili kada smo se odlučili za EU, kada smo završili pregovore u tom poglavlju, prema tome ovaj zakon je posljedica toga i usklađivanje koje jednostavno moramo provesti. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu su Hrvatski laburisti i poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite.

o usklađivanju sad propisima EU pa smo nema dugo imali još jedan zakon iz tog paketa koji se odnosio na električnu energiju i samo usklađivanje sa EU propisima, propisima EU samo po sebi nije nužno zlo, odnosno trebalo bi biti nešto što je pozitivno, što je dobro. No, međutim ovakvi zakoni su pisani negdje vani u Njemačkoj, Bruxellesu nije bitno i pisani su na način da daju nama priliku, oni nama omogućavaju da tu priliku iskoristimo. Da li ćemo je mi koristiti i na koji način, to opet ovisi samo o nama. Da li ćemo se ponašat u skladu sa nacionalnim interesima, sa interesima građana ove države ili ćemo se ponašat u skladu sa očekivanjima velikih korporacija i megafirmi kako u Europi tako i u svijetu. Treći paket, stoji u ovom tekstu omogućava uspostavu potpuno liberalizirano i efikasnog energetskog sustava. ovo liberaliziranog je mogućnost, ali nije nužno da je to i najbolje rješenje. Zbog čega, zbog čega recimo maloprije je bilo postavljeno pitanje oko monopola države, zbog čega državni monopol gori o monopola privatnog poduzeća? Država pri tome mora imati, mora zadržat onu komponentu socijalnog, privatno poduzeće to ne mora, ne mora i neće, neće jer radi na štetu svoju vlastitu, radi isključivo za profit. A ovo ako, ova dioba, maloprije je kolega koji je iz te struke napomenuo i ja tvrdim da je to točno, ova podjela na ova 3 segmenta će samo poskupit troškove, poskupit će cijenu krajnjem korisniku. A mi to pravdamo sa, ne znam ni ja, propisima EU, ne znam ni ja što sve nećemo izmislit da bi sami sebe uvjerili da radimo nešto što u podsvijesti ustvari znamo da nije dobro. Mogućnost liberalizacije nije nužno, ne predstavlja nužnost prodaje, no međutim ja ću napomenuti još jedan, jer i koristim ovu priliku da skrenem pozornost i na problem koji je također aktualan ali očito nije toliko interesantan medijima i javnosti. Prošle godine sam spominjao problem Hrvatskih željeznica i da se kroz jedan zakon stvara podloga za promjenu odnosno tamo rečeno promjena pravnog statusa zbog podjele vuče vlakova. To je bila promjena zbog prodaje i sad se dokazuje da je to istina i da ste lagali i to je istina da ste lagali tada, besramno ste lagali al to treba ljudima reći, jer to je prošlo, palo u zaborav. Tada je bilo riječ da je podjela vuče vlakova, to isto sada se radi sa HEP-om, to isto sada se radi s tržištem plina, zbog čega' koje interese mi to štitimo, čije? Doduše nije sve čak iz loše namjere, imaju nekog pomodarstva, evo sve će riješi EU fondovi. EU fondovi neće riješit ništa, baš ništa neće riješiti sami EU fondovi. Da bi EU fondovi bili u svrsi, da bi oni svoju svrhu ispunili, prvo mi moramo odraditi svoj dio posla, mi moramo uložiti svoj dio sredstava samo ne znam koji. Mi moramo uložiti svoju pamet a da bi svoju pamet uložili prvo smo morali napraviti već i angažirati u neke projekte napraviti realnost je takva da mi projekata nemamo. Ovo što radimo sad izvlačimo iz naftalina neke projekte stare 20, 30, 50 godina koji su totalno promašaj. Jedna rečenica me stvarno iznenadila. Ja moram priznat ne doživljavam sebe ali to je tako u Hrvatskoj, svi smo mi najveći ekonomisti i znamo ekonomski postulate vjerojatno svi bolje od ministra financija. Tako isto smo svi selektori pa znamo bolje nogometni sastav od trenutnog selektora. Pa ja ne mogu sebe uvjeriti u ovu konstataciju. Za osiguranje tržišta smatra sa, za osiguranje opskrbe smatra se odgovornim tržište. Tržište je nešto što je, nije nešto čvrsto za što se možete uhvatiti. Nema samo regulirajućeg tržišta. Na kraju krajeva ovdje to sam već spominjao u replici. Kada dođe do kriznih situacija opet se traži taj regulirajući faktor, opet država uskače. Sad mi samo nije jasno kako to kad se stvara profit, onda država tu nema svoje mjesto jer to je nešto što je profitabilno, dajmo to omogućimo to privatnim investicijama i onda je to dobro. Onda će to funkcionirati. Zbog čega neće funkcionirati ako na ta mjesta između ostalog i u HER-u kao nezavisnu i samostalnu su postavljeni ljudi zna se kako politički. I sad najedanput tu će funkcionirati a ako je državna uprava onda je, ako je javno poduzeće onda ne funkcionira. Mislim da tu baš nešto ta priča sve skupa ne drži vodu al očito je to danas najlakše tako objasnit. Spominjano je ovdje da se cijena ovisi o opravdanim troškovima. Pa koji to danas troškovi neće biti opravdani. Spominjano je isto da pravo je krajnjeg korisnika. Šta znači krajnji korisnik svaki potrošač u ulici će imati pravo izabrat opskrbljivača. Pitam one koji su u struci jel to moguće? Koji znaju dobro struku, dal je moguće da nas dva u istoj ulici imamo različite opskrbljivače, a mi smo krajnji korisnici. Mislim da to baš i nije moguće. Samo ovaj zakon se doduše ne bavi sa problematikom na koju mislim skrenuti pozornost, a to je situacija recimo sa industrijom kojoj je jedna od glavnih sirovina plin. Pa imamo ono što je meni jako interesantno Petrokemija Kutina zato što je na mom području. Interesantne su mi priče koje se pojavljuju u medijima, još mi je interesantnija stranica Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom mada mi je već zamjenica rekla da prilikom prošle rasprave da to ne drži vodu i da prvi put čuje tu vijest i sad me interesira kako Državni ured objavljuje nešto što o čemu očito Vlada, ministarstva nemaju pojma. Treba ih pozvati na red i ja od vas očekujem da pokrenete postupak smjene tih ljudi. Ako rade tako neodgovorno onda to nije u redu i to onda treba ljudima reć. Ako ta ista Petrokemija danas sutra zbog recimo dam si mašti na volju pa kažem zbog ulaska GASPROM u RH bude u situaciju da zbog nekog drugog ruskog partnera postane pakirnica ruskog umjetnog gnojiva za kojeg oni trenutno nemaju tržište a imaju ga u prilično velikim količinama al koje isto tako nije ni kvalitete koje je pa kad od Petrokemije Kutine naprave pakirnicu umjetnog gnojiva dal to kad od Petrokemije Kutine naprave pakirnicu umjetnog gnojiva dal to neće biti dodatni udari na poljoprivredu, je doduše da to nije tema ovog zakona direktno ali posljedično svakako da je. Zamjenica je u uvodnom djelu napomenula da i socijalnu kategoriju, moram priznat da socijalna kategorija uz ove sve podatke koje je kolega iznesao oko cijene pline za naše građane u Hrvatskoj u usporedbi sa cijenama plina za građane okolnih zemalja, onda stvarno socijalna kategorija je vrlo upitna pod broj jedan, a pod broj dva kako nam ide životni standard i kako idu troškovi još malo pa će se desiti da je preko 90% korisnika plina bi komotno mogli svrstati u socijalnu kategoriju. Što se toče nadzora, nadzor je obrađen sa jednim kratkim poglavljem otprilike malo više možda od pola stranice, čak nije više od pola stranice i tu se konstatira da će nadzor vršiti ministarstvo odnosno ministarstvo to spušta na inspektore. Međutim prvo upitno je da li oni imaju s čim, da li imaju kadrove, a s druge strane tko će ako se to ne bude imalo s kim i s čim raditi? tko će vršiti kontrolu kvalitete tih proizvoda koje mi imamo odnosno koje dobivamo? Tko će se baviti s tim? Slična priča je i kod nafte i naftnih derivata, a i ovo spada u taj dio i tu praktički dolazimo i u tu situaciju. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Vaše izlaganje izazvalo je reakciju replikom 6 zastupnika. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Uvaženi kolega, činjenica je da je ovaj zakon označen kao europski zakon. ali je isto tako činjenica da sve te europske zakone ne moramo donositi po hitnom postupku jer ne ulazimo u petak u EU, pitanje je da li ćemo i 1.srpnja ući. Dakle, građene prije svega zanima i ponavljam to i tvrtke i pravne i fizičke osobe nazovite kako god hoćete, zanima konačni rezultat ovoga zakona, a to je smanjenje ove sramotno visoke cijene plina, koja je otišla za Uskrs iza Uskrsa prošle godine za 32% pa je onda otišao i PDV za 2%, te malo veći razmjer ne zbraja se aritmetički nego je to čak i geometrijska progresija, onda imamo najavu drugih represija i presija poreznih. Onda imamo sada najavu ukidanja minusa na dakle ja govorim u ime građana, pa imamo najavu skidanja plaće za 3% kao jedine mjere koja će Hrvatsku izvući iz svega ovoga. I na kraju dođemo do poskupljenja u samo godini dana u odnosu na kupovnu moć po kubiku ili toplinske energije za gotovo 50%. Mislim da je to osnovni pokazatelj. I ovaj zakon ne sadrži sve ono bitno, bez obzira što pišu tu interesi Hrvatske itd. zaštita potrošača nego bi on trebao proći jednu detaljnu pa ja bih rekao čak i znanstvenu raspravu. Ovako kako nam cijena plina raste očigledno ćemo se morati više ne grijati drva jel i cijena drva po metru raste nego ćemo morati malo da spomenem poljoprivredu i ekološku proizvodnju na ono kučenje. Ako netko ne zna šta je kučenje izuzetno je kalorično.

Ustavni sud se oko toga očitovao, sve je postalo po hitnoj proceduri čak nije bitno da li ima ovaj E da li postoji ili ne postoji, mada u nekoliko navrata ne samo mi ne samo vi kao klub vaš sa različitih strana je uočeno da ponekad se taj E dodatak kao europski stavlja na sve i svašta da nema nikakve logike za to. Ovo što ste vi rekli da postoji prostora, postoji vremena da se ide u redovitu proceduru da se obave dva čitanja, pa to stoji, ali to stoji za svaki od tih zakona. Međutim nedostaje ono što se zove politička volja, nedostaje jednostavno, ovo čak nije ni nedostatak političke volje. Ovo je jednostavno dokaz bahatosti i arogancije, možemo što hoćemo i radimo što hoćemo i ne možete nam ništa. To je samo to. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Ma poštovani kolega ja stvarno ne razumijem, u vašoj raspravi ste vi za liberalizaciju ili za monopol. Ja znam da ste vi za nekakvo smanjenje cijena općenito. Jeste li za EU, jeste li za konkurenciju, za tržište, natjecanje? Iz vaše rasprave vi ste za sve i ništa, ništa ne razumijete, razumijete itd. Mislim ono što je jasno i osnovno generalno i kod elektroprivrede koje se dotičete a i kod plina da u ovome trenutku način na koji se do sada radilo monopolistički je proizveo to da su cijene morale porasti. Zašto? Zato što tvrtke kako su se do sada vodile u bivšoj vlasti su tako radile da je proizvodna razina bila niža u odnosu na sve članice EU i stare i nove. Udio rashoda u zaposlenom i na ukupnim prihodima bio je 3 puta veći nego u europskim zemljama, pokazatelj likvidnosti također izuzetno loši,

čini da mi moramo liberalizirat tržište, da moramo se ponašat onako kako smo se počeli ponašat u biti kad smo izglasali i željeli samostalnu Hrvatsku državu na način koji je temeljen na tržištu, na kvaliteti, na vrijednostima, na konkurenciji koja donosi onda mogućnost i situacije da ne političkim odlukama se određuju cijene, da se socijalno zaštiti, ali ne da se monopoli štite i zbog toga plaćaju to građani. Na ovaj način ovom liberalizacijom osigurat ćemo dostupnost jeftinog i kvalitetnog plina.

ima potrebe pojašnjavat ćemo mi to još brdo puta. Činjenica je da mi upozoravamo na nešto drugo, da se ovdje dešava neki drugi trend, da se sve kompletne privatizacije, sva prodaja nacionalnog bogatstva se pravda ulaskom u EU i to je tamo liberalizirano, to je tamo normalno i to je za nas dobro. Već smo imali u povijesti jednu situaciju da nam je čovjek objašnjavao da je nama u stvari dobro samo što mi toga nismo svjesni. Sad vi nas uvjeravate da je nama dobro sve živo rasprodat. E pa nije nam dobro. Ja upozoravam upravo na to, da ovo podloga danas je to, jučer bio podloga za energetski sustav, za HEP, danas plin. Sutra će bit za šume i vode. To je ono na što mi upozoravamo. Nova replika i poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Evo kolega otvorili ste pitanje sigurnosti i opskrbe i na to pitanje ste krenuli malo s jednog ideološkog aspekta da li to se može prepustiti tržištu ili mora država. Bez obzira gdje i one države koje najviše zastupaju liberalni kapitalizam uvijek je pitanje opskrbe plina strateško pitanje, pitanje za nacionalnu sigurnost i naravno da država mora tu voditi računa bez obzira na ideologiju. Naravno da to ne znači se sukobiti s tržištem i da favorizirati monopole. Tržište ima tu svoju ulogu, ali i država je tu da zaštiti nacionalnu sigurnost. da naš najveći problem možda i nije ta ideološka rasprava nego što u ove teme koje su izuzetno ozbiljne ponekada nestručno ulazimo i nedovoljno transparentno. Na primjer, vodimo se nekim modama. Kad je išla delegacija u Katar za onaj LNG tu je opskrba plina i samo govorim o tome kako će Katar opskrbljivati plinom. A većina europskih država već sada pregovara sa SAD-om jer u SAD-u se vodi itekako vrlo važna rasprava o tome da Amerika počne izvoziti ukapljeni plin što bi bilo naravno puno sigurnije jer ne mora proći kroz Sueski kanal, nego samo kroz Gibraltar. Bilo bi jeftinije i već se zauzimaju sada pozicije, a mi smo nekako upravo zbog te netransparentnosti u raspravi svi kao u modi išli i pričamo samo o Kataru. I mislim da je upravo to ono što nam nedostaje otvoriti raspravu, vidjeti koji su svi horizonti i donijeti onu odluku koja je najbolja za naše nacionalne interese.

Što se tiče ovog drugog dijela gdje ste spomenuli da ulazimo dosta ne nitko ponaosob, nego općenito, ulazimo dosta da ne kažem pomodarski u stručne teme, u stručne dijelove. Mogu se s tim složiti. Međutim, ne da mogu apsolutno se slažem ali evidentno je da ne postoji volja da se čuje struka. Recimo ja sam nakon tog slučaja koji vi spominjete oko LNG terminala imao sam susret sa desetak ljudi koji su iz struke i koji me upozoravaju da je to najveća podvala, da veći dio Europe se snabdijeva plinovodom od Rusa koji je daleko jeftiniji, nego što će ovdje bit troškovi pripreme plina za transport, sam transport, pretovaranje i nemate sigurnog kupca. Vi da bi ga doveli ovdje, da bi ga uskladištili vi morate imati sigurno tržište inače je to promašena priča. A s druge strane onaj dio koji nije, koji nije spojen na ruski naftovod, plinovod pardon, taj dio je već ima svoje LNG terminale čak i viška, čak i viška po postojećim potrebama. Sad se postavlja pitanje što smo mi to radili? Da li je to hajmo reći desio se trenutak mislim da se to preklopilo taman i sa još nekim događajima koji su vezani za neke presude i take stvari. Trebalo je narod dić na neki način, pa makar i sa pričom o tome da napokon dolazi jedna investicija koja ono stvarno pokrenut će sve ostalo. Na žalost mislim da je to bila čista pusta priča. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega, puna su usta slobode a sve su prazniji novčanici. I najveći zagovornici neoliberalnog kapitalizma priznali su da je potpuna liberalizacija o kojoj se govori u ovom Zakonu tržišta nemoguća. Ona je promašaj. To je dokazano, ekonomisti su dokazali to. Ona je promašaj za većinu a s vremena na vrijeme i za manjinu promašaj u potpunosti. Izgleda da su profiti zamaglili mnogima vidike. Njihova ideologija je novac. Mnogima je hrvatstvo tek puko sredstvo i novac im je svjetonazor i to je jedino što se govori o tom neoliberalnom kapitalizmu u Hrvatskoj i van Hrvatske. Da nešto znaju ili možda znaju previše o doktrini šoka, o čikaškoj školi, da nešto znaju ili znaju opet kažem previše ne bi narod u koji se zaklinju nudili skuplje, gore, pod izlikom pazite sad tog licemjerja sloboda, ta riječ. A najgore kad se tobože socijaldemokrati provode najtvrđu neoliberalnu politiku. Liberalizacija u prijevodu znači zapravo stvaranje velikih profita kao što isto tako što nam je bačena buba u uho stvaranje saveza između EU i SAD-a koji će donijeti novu liberalizaciju, koji će omogućiti velikim tvrtkama osvajanje tržišta i naš prazan novčanik. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite. **Novak, Mladen Poštovani kolega slažem se sa svim što ste rekli s tim što možda jedan mali dodatak. Mislim da naš narod da građane to još više boli što nakon onog svega, nakon onih svih patnji što su imali sve što se izdešavalo vezano uz rat pa prevaru. Doživljavaju prevaru koja ko za vraga još se naziva i socijaldemokracijom, odnosno jedan veći dio te prevare se naziva socijaldemokracijom. Ljudi nisu, ne traže nitko od ovih građana, nitko od ovih 373 tisuće, toliko je bilo jučer ne znam koliko ih je danas, ma i onih koji su na minimalcu, i onih koji ne primaju plaću nitko od njih ne traži standard ne znam onaj što možemo vidjeti u kojekakvim sapunicama, nitko od njih ne traži da može biti partijaner. Oni samo traže da mogu živjeti od svog rada, a nažalost mi smo sve dalje i dalje od toga. Hvala. Zanimljiva pojava u hrvatskoj političkoj praksi da se kolege u istom klubu slažu. To nije loše, to je dobro. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Novak mene je zaprepastila vaša tvrdnja da će ova podjela povisiti cijenu plina. Ja bih, ja mogu samo reći pa kud više? Ali kad malo bolje razmislim i krenem u nekakvu analizu vi ste u pravu. Uistinu je moguće. Ako krenemo samo od onog zajamčenog opskrbljivača koji će nastaviti, ako onaj prijašnji znači ne bude dalje sposoban moguće Pa tko je doživio da je netko snizio cijenu. Ajmo reći, je li to moguće i po onom modelu kao što ste vi rekli opravdani troškovi. I u tom smislu evo naravno sa žaljenjem, još se više žalostim kad se spomene područje iz kog ja dolazim, okrug Podravina koja gotovo 60% daje plina, dakle domaćeg plina daje na tržište. I onda se postavlja pitanje tko će moći platiti taj plin? Oni umirovljenici naravno da neće moći. Evo jučer sam dobio jedan predmet gdje ljudi su jednostavno ovršeni, ne mogu. Poljoprivrednici još manje. Ma neće oni moći kupiti ono gnojivo kutinsko o kom ste vi govorili, nema šanse da će moći kupiti, a sezona sjetve ide. Poticaji stigli nisu itd. Pa ako i svojim osobnim primjerom hoću reći ja živim gotovo 300 metara od centralne plinske stanice. Baklja gori svakodnevno, a da ne kažem da koliko toliko puta osjetim onaj nekakav miris čudni koji jako je neugodan i uistinu miris. I znate kako se grijem? Većinski na drva. I dobro je sad dok sam još koliko toliko u snazi i mogu, za koju godinu neću moći više sjekiru držati, a onoga kocenja o kojemu je govorio kolega Vinković neće biti jer se kukuruz ne može sijati. I što u tim okolnostima činiti? Zaključati i nema grijanja. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Inače u hrvatskom jeziku neugodan miris se zove smrad.

pa ne mogu da ne spomenem Sisak, ne mogu da ne spomenem naselje koje se zove Željezara koje je kompletno plinificirano u mračno doba, u doba onog omrznutog socijalizma kad su svi stanovi kompletno stambeno naselje je imalo proveden plin i bio je u funkciji. Danas nemamo plina, ta kompletna mreža nije u funkciji. Prošlo je više od godinu dana otkako su premijer i prvi potpredsjednik Vlade bili na Staru godinu u Sisku i obećali kreće proizvodnja. Prošlo je već više od pola godine otkad je Sisačko-moslavačka županica najavila 500, 600 i ne znam koliko novih radnih mjesta. Ni dan danas tamo ne radi ništa, ali nema ni tog jadnog plina. A isto tako upravo ljudima su istekle one zakonske mogućnosti otpremnine nestaju, tope se ali o tome više nitko ne vodi brigu. Sad kad dolaze ovi izbori sad će se vjerojatno otvoriti neko radilište koje će biti prilika da se prereže vrpca jer doduše već smo navikli, neki su čak svojevremeno i liftove puštali u promet pa ne bi me iznenadilo da ovdje netko sad dođe u situaciju da upali svjetlo i evo i to je pustio u funkciju. Hvala lijepo. Hvala i vama. I nova replika i poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite poštovani zastupniče. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani kolega dolazeći u ovaj Sabor prije godinu i nešto dana smatrao sam da dolazim u sredinu u kojoj se raspravlja i razgovara o problemima hrvatskog gospodarstva i društva na najvišoj mogućoj razini, gdje se vodi računa o vjerodostojnosti izgovorenog međutim moram reći da me neke rasprave, pa i ove jutros oko ovog zakona polako kolebaju u toj percepciji Hrvatskog državnog sabora. U svom ste izlaganju spomenuli Kutinu, i u pravo nju kao primjer koji bi trebao pokazati da ovaj zakon u svojim odredbama i temeljnim smjernicama dvojbe, meni se čini da se u ovoj kući nažalost kod djela zastupnika ne razumije šta znači liberalizacija tržišta, šta znači ponuda više ponuđača i kako taj mehanizam utječe na cijenu ponuđenog. Upravo je Kutina primjer koji kazuje koje su kvalitete i novosti ovoga zakona i svega onoga što 3 energetski paket EU donosi u područje energetike. Deset lipa na ukupnu potrošnju po kubiku, plina u Kutini znači život Kutini. Dvadeset lipa ih dovodi u dobit. A potpuno je izvjesno da liberalizacijom tržišta i boljom ponudom će doći do konkurencije koja će spuštat cijenu. Druga stvar, instrument zajamčene opskrbe također jamči stabilnost u opskrbi i stabilnost proizvodnje. Prema tome, Kutina je upravo pozitivni primjer. I u konačnici rekli ste da ste protiv prodaje nacionalnih bogatstava, pa ste spominjali šume, vode, bit će mi interesantno slušati vašu raspravu, vašeg kluba kad bude ponovno u drugom čitanju Zakon o poljoprivrednom zemljištu koje je također nacionalno bogatstvo, a kojem je temeljna intencija da se zemljište koje je u vlasništvu RH ne prodaje, da se ne rasprodaje obiteljsko srebro

vi znate što radite, imate ekspluzivu na pamet i pripadnici ste vladajuće koalicije a mi ostali mladimo kod Max po diviziji. I to ste, do tog ste zaključka došli slušajući nas i onda sad postavljate pitanje vezano za Zakon o poljoprivrednom zemljištu gdje ste čuli stav Kluba zastupnika Hrvatskih laburista. I sad nam stavljate u usta nešto što je apsolutno suprotno od toga. Daj se malo dogovorite sa sobom. Hvala. 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora u 10,41 isteklo vrijeme za prijavu o raspravi u trajanju od 10 minuta po ovoj temi. Na redu je klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, zamjenice sa suradnicima, dame i gospodo zastupnici. To be, or not to be, biti ili ne biti pitanje je sad, neću ja ono must trast, ali je nešto očigledno trulo, ali ne u Danskoj nego u Hrvatskoj. …/Upadica: To Nešto i o hrvatskom izrazu za neugodna miris ili smrad, dakle prirodni plin ili zemni plin nema mirisa. Zbog toga se kolega Milinković dodaje plin merkaptan i to je onaj dio sa bazom sumpora koji se osjeti i praktično vas upravo taj neugodan miris ili smrad spašava. obzirom da niste te struke ja vam savjetujem da pozovete nekog ko se razumije, a inače to možete provjeriti s običnom sapunicom ili pijenom gdje vam na spojevima curi plin. No, to je nešto, sasvim drugo. No, ja bi krenuo evo s ovim Zakonom o povijesti plinifikacije jer ovo nije prvi zakon koji se odnosi na tržište plina. Tamo početkom 90. pa i za vrijeme Domovinskog rata tadašnji zakon omogućavao je i privatne investicije na ovom području i gradnju te infrastrukture. Negdje krajem 90. odnosno u drugoj sredini 90. zakonodavac, dakle između ostalo i Hrvatski sabor izričito je zahtijevao da se ukinu te vrste privatnih investicija u RH, a ja moram reći da se klub HDSSB-a zalaže za liberalizaciju, da neko ne bi posumnjao, posumnjao u to jel liberalizacija ne mora značiti prodaju nacionalnih dobara, može značiti smanjenje cijene plina, ali ne na ovakav način gospodine Baranović kako je ovaj zakon napisan. Dakle, tadašnji zakonodavac je donio odluku da cjelokupna infrastruktura mora preći pod jedinice lokale samouprave i zbog toga upravo govorim u ovom dijelu da je nadležnost prije svega lokalne samouprave, ne samo kroz naknade za koncesiju nego i davanje koncesije i da to nije nadležnost regionalne samouprave i da tu bez obzira ko kako tumačio na odborima neće nikad doći do do suglasja jer interes pojedine lokalne samouprave ne mora biti interes regionalne samouprave. Regionalne samouprave u Europi su nešto drugo za razliku od naših. Oni imaju daleko veće fiskalne kapacitete i predstavljaju regije u pravom smislu smislu te riječi. Dakle, imali smo još jednu novinu tog zakona, kada je plin odnosno plinovodi i plinski cjevovodi kao infrastruktura izbačena iz zakona da je to komunalna infrastruktura, nego je to postalo i praktičko moralo osim tamo u onim dijelovima gdje su jedinice lokalne samouprave sudjelovale u financiranju i praktično one gradile ili preuzele određene dubioze i kredite koje su nastale prilikom te plinifikacije, su postali vlasnici ali na kraju je to postala koja je to utopila u određena trgovačka društva. Pred nama je ovaj zakon kojima doista nije trebao ići u jednom čitanju, po hitnom postupku jel ovdje je bez obzira koga potpisao ili ne potpisao uskladio s EU. Ja uvijek imam osjećaj da onaj koji potpisuje u ime Hrvatske zakone koji su usklađeni sa EU bude sretan a ovaj iz EU trlja ruke jer u svakom slučaju Hrvatska gotovo svim zakonima je u nepovoljnijem položaju u odnosu na zemlje zemlje članice osnivača EU da mi netko ne bi krivo razumio. Nešto što na primjer kažu strani konzultanti o hrvatskoj energetici da je diskusija evo u Saboru o energetskoj strategiji i njezinoj provedbi dosad bila vrlo ograničena, da se provedba energetske politike uopće ne prati, tu se ja mogu složiti sa kolegom Baranovićem koje je očekivao da će se ovdje voditi jedna široka, znanstvena rasprava ali budite sigurni da se ona ne može voditi u roku od tri ili četiri sata u roku 15 minuta bez stvarnog mišljenja struke koji je vezan za ovaj zakon i da ne čitam, ovo je jedan cjelokupni dokument ja doista u ovom vremenu ne mogu pročitati i ovdje ima izuzetno vrijednih podataka. Ovo su samo natuknice te analize stranih konzultanata o hrvatskoj energetici i otprilike determiniraju pravo stanje pravo stanje energetike u RH. I ovo nije naručeno da bi nekoga nego prije svega je ovo bio dokument koji je trebao važiti prilikom ulaska Hrvatske u EU. Bitno Bitno je reći da doista imamo i razdvajanje i sve ostalo ali kako sada na tržištu RH. Ja sam razgovarao sa jednim ja bih rekao vodećim i velikim potrošačem industrijskog plina koji uostalom ima i pogon u Đakovu, Osječko-baranjskoj županiji, u RH gdje je bilo uz sva ona ostala predizborna obećanja koja su temeljena na na planu 21 bila je i obećanje Kukuriku koalicije da će maksimalno štititi domaću industriju čiji opstanak je ovisan o visini cijene prirodnog plina. To se nije dogodilo. Dakle imali smo na brzinu povećanje te cijene sa 2,13 po kubiku na 2,75 kuna po kubiku. Bivša Vlada je možda napravila u onom dijelu jer ovaj ciklus ne treba gledati samo u jednoj godini i povećanje od 32% nego u ukupnom povećanju te cijene plina u zadnje četiri godine od 93%. I nemamo mi monopol u RH niti više u energetici, niti više u distribuciji zemnog plina. Možda smo ga mogli imat da smo domaću proizvodnju prirodnog plina koja zadovoljava a to su pokazatelji, znanstveni pokazatelji, ne samo statistički zajedno sa rezervama tog zemnog plina zadovoljava 70% potrebe potrebe ne samo hrvatskog gospodarstva nego i hrvatskog stanovništva. Međutim taj domaći plin smo prodali, prodali po znatno nižoj cijeni od ove 2,13 po kubiku a uvozimo ga znatno skupljije. I to je očigledno ekonomska logika na hrvatski način. Istovremeno cijene u gospodarstvu plina su u Hrvatskoj dakle po kilovat satu u eurima pa izvolite si to preračunat u kune jer uskoro ulazimo u EU pa se evo i ja prilagođavam EU i govorim o tim cijenama u Hrvatskoj 0,043. U Rumunjskoj koja je članica EU 0,023, u Sloveniji 0,039 eura po u Austriji 0,036 da ne govorim o velikim zemljama odnosno osnivačima EU kao što je Njemačka, kao što je Velika Britanija, Francuska itd. Na osnovu toga, dakle određenih pokazatelja koji su bili na kraju krajeva a volio bih vidjeti tu tablicu sa cijenama plina koje je tadašnji ministar gospodarstva stavio pred Vladu nažalost bez obzira što ga nema ovdje u Saboru, ja to moram spomenuti na osnovu čega je Vlada RH donijela Odluku i praktično poskupila prirodni plin i prema gospodarstvu i prema građanima. Dakle istovremeno ne ulazeći sada tko je prodao Inu, a prodali ga i lijevi i ovi centralni. Dakle od 2000. Ina je rasprodana i nemamo više kontrolni paket radi krpanja u državnom proračunu tako da se ne moraju ni jedni ni drugi ljutiti. Možda ćemo osnovati, možda je ideja da se osnuje Ina, nova Ina koja će zamijeniti staru samo budite uvjereni da baš nemamo te mogućnosti jer smo i potpisali i određene stvari u pretpristupnim ugovorima tako da jedino je David pobijedio Golijata ali sumnjam da ovaj hrvatski David može pobijediti europskog ili svjetskog Golijata. Ali isti taj mol ima nižu cijenu za 40% u Mađarskoj za građane i za gospodarstvo. Tko je omogućio to? Jedna i druga Vlada i Vlada HDZ-a i Vlada SDP-a. Da li je normalno da tvrtka kojom smo se praktično dali, skinuli do kože ovdje nas dere sa cijenom 40% većom, a istovremeno tamo gdje su domicilni imaju 40% nižu cijenu? Što će značiti to direktno prema građanima, direktno prema gospodarstvu kada smo svjedoci, donijeli smo sličan zakon također po hitnom postupku i o el.energiji. doduše naša HEP nije čekala ovaj zakon nego je daleko prije išla išla u europske pravne norme i pravne stečevine pa je razdijelila distribuciju i potrošnju pa ste na kraju krajeva dobili i po 100% veću cijenu el.energije. Isto tako će biti i sa plinom, bez obzira što radi o liberalizaciji o mogućnosti dolaska jeftinijeg plina po kubiku ili kilovatu. Podsjetit Đakovu je uveden plin 1995.godine radio ga je privatni investitor, na kraju je grad odnosno gradska tvrtka preuzela radi zakona i taj plin je bio zlatna koka zlatni rudnik, nažalost ne za one koji su tada rukovodili gradom jer su doveli i taj plin i gradsku tvrtku u dubiozu. Ali ta cijena prirodnog plina je bila 0,92 lipe. Nije prošlo puno godina da danas imamo cijenu preko 4 kune za domaćinstva, a preko 5,5 kuna za gospodarstvo. Da li je to normalno? Istovremeno imamo i poskupljenje el.energije koja je u istom rasponu se to radilo. I onda u ovom zakonu lijepo vjerojatno se želeći dodvoriti građanima uz zajamčenu opskrbu cijene plina imamo i pravo na posebnu zaštitu i odrađen oblik socijalne pomoći ostvarili bi ugroženi kupci iz kategorije kućanstva. Taj status imali bi krajnji kupci kojima bi tijela nadležna za socijalnu skrb utvrdila ugroženi socijalni status ili ugroženost života i zdravlja u slučaju ograničenja opskrbe prirodnim plinom. Pa gospodo draga, pa čak i oni koji primaju plaću u ovom trenutku iskapčaju plin jer nemaju platiti od 3 do 5 tisuća kuna u zimskom razdoblju nego se doista kako sam rekao ma ne griju više ni na drva ni na ni na fosilna goriva, nego se griju na bioenergiju. Ma kaki peleti, ma kaki briketi, griju se na kučenje, griju se na otpad. I kamo sreće da tamo još ima poljoprivrede. A u Zagrebu ja mislim da se griju ovako dobrim zakonima i ovako dobrim emocijama, samo nije svaki dan Valentinovo nego se u 6 mjeseci se u svakom slučaju treba upaliti vatru i zagrijati. A s ovakvim cijenama se rijetki griju u Hrvatskoj. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo opet se kroz izlaganja uvaženog kolege Vinkovića provlači tema svih tema jutros cijena plina i kako postići nižu cijenu. ja ne spadam u ekonomske stručnjake, svakako ovdje u ovom Saboru sjede referentni stručnjaci ljudi koji su radili u gospodarstvu i na njihovim licima vidim da baš ne razumiju sve rasprave koje su se jutros provlačile kroz ovu sabornicu. I ono koliko se na mom fakultetu oči o osnovama ekonomike mi daje na čuđenje na dilemu kako mislite bez konkurencije više ponuđača oboriti cijenu plina. Stvarno ne vidim načina. Bit će interesantno čuti evo kolega Šuker je jedan od sljedećih govornika možda će on na tu temu nešto reći. Ja imam neke spoznaje empirijske naravi, naime nije nikakva tajna a niti me je to naravno sramota. Ljudi koji me poznaju znaju čim se bavio u 20 godina sam prodavao svoj ulov na ribarnicama po Dalmaciji i znam jedno pravilo. Kada bi donio ribu na prodaju sam ili kada bi donijeli nas dvojica, trojca kada bi imali toliko kičme da izađemo u nevrijeme po ribu onda bi cijena bila izuzetno visoka, jel je ponuda bila slaba i nije bilo konkurencije. Kada bi učinila bonaca pa bi oni dečki koji nemaju toliko kuraže svi bili na ribama, onda je bilo njih 20 ili 30 na ribarnici i cijene su bile niske. Zaključak je vrlo jednostavan. Ukoliko liberaliziramo tržište energenata mora se desiti pojeftinjenje i smanjenje cijena. To su elementarni zakoni ekonomije. Ako netko od ekonomiste ima drugačije mišljenje ja molim jer sam željan znanja da me poduči i demantira ono što sam rekao. Hvala lijepo. Vidite uvaženi kolega, ja sam rekao da ja podržavam liberalizaciju i više opskrbljivača u Hrvatskoj. Međutim postoji i druga strana medalje, da sve što smo do sada napravili u liberalizaciji to je lupilo hrvatske građane i građanke bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest po džepu jer je utjecalo na povećanje cijena ne na smanjenje. A sada jedno prase u Slavoniji je negdje oko 300 kuna, sada kila zubaca na ribarnici je malo iznad toga. Ali neću o tome jer znam da je ribarski posao izuzetno težak. U ovom slučaju ponavljam krajnjeg kupca građanina, tvrtku, gospodarstvo, poljoprivrednika zanima cijena plina. Zanima ga i ogrjevna vrijednost tog plina. Ne zanimaju ga formule, ne zanimaju ga skladištenje, transport, potrošnja itd. koja će utjecati. I to kad sve razdvojimo na sva tri dijela opaučimo onaj famozni PDV od 25%, harač nad haračima i onda dođemo geometrijskom progresijom do veće cijene i u liberalizaciji. A budite svjesni pa ako i smanjimo ovim službenicima od 3% i ovu plaću teško da će ovaj moći platiti, jer već sada ga ne mogu platiti jer imaju male plaće, da ne govorim o onima koji ne rade, da ne govorim o umirovljenicima, da ne govorim o cjelokupnom stanovništvu osim nas valjda saborskih zastupnika koji imamo eto takvu plaću pa to možemo platiti, a kad ne budemo i mi ćemo na kućenje. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Sad će svoju repliku iznijeti zastupnik Srđan Gjurković. Hvala potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega vi ste spomenuli jednu tvrtku koja je prodavala ako se ne varam plin po 92 lipe po kubiku i onda je ona otišla u nekakvu dubiozu su je doveli itd. onda ste tu stali, niste dalje pričali. Dakle, takav način rada i poslovanja u kojem se ide u navodnike u socijalnu kategoriju, odnosno kupovanje birača a s druge strane dovodite državu ili onoga tko je vlasnik te tvrtke da to pokriva kroz druge poreze, namete. I onda smo mi došli u ovo vrijeme u kojem sada živimo, u kojem smo morali. Zašto? Zato šta ne vodimo lažnu politiku nego realnu politiku i politiku istine i stanja kakvog jesmo, da te cijene dovedemo u ono što se zove rentabilno poslovanje. A sa ovom liberalizacijom za za koju se vi zalažete, a isto s druge strane kažete da nam liberalizacija tržišta ništa nije donijela nego samo povećanje cijena što nije istina. Jer pogledajte malo telekomunikacijski drugih usluga koje imamo da su cijene pale. Mi sa liberalizacijom tržišta u biti dobivamo i kvalitetu, a ovaj Zakon osigurava sigurnost, sigurnost da na tom tržištu ako se dođe do defekta da kupac može imat redovnu opskrbu kao što može imat redovnu opskrbu i električne energije. Prema tome, realna ekonomija, liberalizirano tržište na način da je kontrolirano, da postoje regulatori i da se osigurava kupcu i kvaliteta i mogućnost osiguravanja povoljne cijene. E to je ono za što je ovaj zakon. Ne zato šta mi samo ulazimo u EU, nego je ovaj Zakon dobar zakon za hrvatske građane. Sad opet imamo zanimljivu situaciju da svom vlastitom klubu replicira Dražen Đurović. Niste digli repliku, gledali smo vas obadvojica. Obadvojica smo gledali. Dražen Đurović, replika klubu HDSSB-a. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Pa evo gospodine Vinković ima jedna stvar koju vi niste spomenuli a to je pitanje kontrole zapravo isporučenog plina potrošačima. S obzirom da postoji nekakva ogrjevna ta vrijednost referentna prema kojoj se onda u odnosu na kubikažu obračunava zapravo cijena uz ove još fiksne naknade. Međutim, jedan od problema koji je tu prisutan što se zapravo ne vrši zaista kontrola isporučene ogrjevne snage potrošačima već se ta kontrola i to manje-više onaj koji isporučuje taj to i kontrolira provodi samo na mjestima skladištenje, na mjestima veće distribucije. Primjerice, voda se kontrolira. Kad se uzimaju uzorci vode uzimaju se i sa mjesta krajnje isporuke, ali kad se plin kontrolira ni jedan od distributera ne kontrolira primjerice tu ogrjevnu vrijednost plina da li je i kakvu on zaista isporučuje svom potrošaču. I tu sigurno postoje mehanizmi koje bi trebalo ugraditi u ovaj zakon i u podzakonske akte da neki regulatori ili neka neovisna tijela provode zaista da li su oni ekvivalent energije koji se onda množi, množi sa kubikažom i obračunava, da li se zaista ta energija potrošaču isporučuje. A sada se to ne radi i nisam vidio u ovom zakonu da je u tom dijelu primjerice predviđena ikakva promjena u odnosu na dosadašnju praksu. Jer potrošači često se i žale da zapravo imaju osjećaj da je taj plin slab i da taj plin zapravo nema onu energiju koju im potrošač prikazuje da isporučuje. A sam distributer da im isporučuje a ti distributeri, odnosno opskrbljivači i dalje nemaju obvezu da zaista na mjestu gdje se nalaze potrošači i vrše kontrolu ili da to rade nekakva neovisna tijela. Što vi mislite o tome? Što o tome misli Zoran Vinković? imali ste, dakle ja ne bih rekao u bivšem sustavu, nego u bivšem obračunu tog kubika ta srednja energetska vrijednost, odnosno kalorična vrijednost plina je morala zadovoljavati uvjete ukoliko je bila ispod te srednje vrijednosti. Tada je i cijena cijena tog kubika bila manja. Ovdje ako je bila veća tada je cijena bila kakva je. Ovdje nema nikakve zaštite i nema nikakve niti kontrole. I često imate plin koji je nekvalitetan. obzirom evo da ne stignem ja svaki put koristit ovu blagodat replike vama mora biti također jasno da je Hrvatska vjerojatno pod velikim pritiskom ovih znamenitih ekonomista prodala hrvatski plin i da taj isti hrvatski plin uvozimo u Hrvatsku po znatno skupljoj cijeni. I to je činjenica. A od ovih svih mjera, od 32% poskupljenja plina prošle godine hrvatske građane boli glava i to jako ih boli glava. Boli ih i njihova lisnica ali isto tako i stomaci jer nemaju više šta jest od ovih ekonomista koji su sad u Vladi. A evo kako vam to izgleda kada razdvojimo cjelokupnu cijenu. Imate nabavnu cijenu 2,15 govorim o kućanstvima, plaćate distribuciju 0,36, transport 0,26, skladištenje 0,05 – ukupna cijena je 2,82, kad imate trošak opskrbe 0,06 kuna, ukupna prodajna cijena je 2,88, kad dodate PDV od 0,72% ispadne na 3,60. I to je to. I to je podatak na 20.12. prošle godine. Bit će to ona uvaženog zastupnika Stjepana Milinkovića. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vinković vidite kako je moguće i ovu raspravu o tržištu plina voditi u širokom rasponu od onog neugodnog mirisa, smrada kako god zvali možemo još koju figuru upotrijebiti. Ali dozvolite da i ja nešto znam o plinu, o ugljikovodicima, o sumporvodiku i onom neugodnom mirisu koji na neki način ukazuje na pokvarena jaja. Ja ne moram sapunicu onu o kojoj ste vi govorili na one spojeve stavljati, ne moram ja samo izađem van i odmah osjetim. A druga stvar, mogu pozvati distributera koji naravno dođe odmah sa onim ultrazvučnim aparatom i on odmah kaže bip-bip pa ima računa naravno. Naravno i doći će za takvu cijenu. Ali naravno veći je problem što nas naš obrambeni osjetilni sustav alarmira na visoke cijene. Tu je problem i u tom smislu ste vi govorili o cijenama i u okružju. Uistinu frustrira da mi plaćamo, a ovi kod mene susjedi tamo tristo metara dalje plaćaju 40% manje. Još je veći problem da one instalacije koje su naši ljudi građani mukotrpno radili i stvarali koji su to koji oni ne mogu, koje oni uopće neće moći koristiti. Oni neće moći koristiti jer financijski nisu u mogućnosti. Naravno, govorio sam već danas i o onoj kategoriji umirovljenika koji ne mogu nikako, koji zatvaraju, naravno poljoprivrednici su isto tako u još težoj jednoj situaciji. I u tom smislu uistinu i te instalacije i te investicije se čine kao promašene.

plinsku infrastrukturu radili, davali po 1800 maraka onom Zvonko-telefonko ili već kako se zvao, tu je i država sudjelovala. Pa smo onda budzašto prodali. Pa su oni nas izrabljivali praktično 20 godina i sad imamo ovu liberalizaciju pa dobivamo evo na ove 0,5 lipa kuna po sms-u, razgovoru i što ja znam. Pa i ja bih to davao! To je ta liberalizacija o kojoj neki pričaju ovdje. Međutim, stvarni problem ovoga što mi ovaj zakon donosimo po hitnom postupku. Što vi mislite da nas Rus voli pa će nam dati odmah 70 lipa manju cijenu plina ili će dati dvije kune manju? Pa će hrvatski građani voljeti Putina. Ili će voljeti onog šeika koji nikad neće doći u Hrvatsku. Ili će donijeti ZIPO upaljač sa ukapljenim plinom. Toliko se ova Vlada nadala da će biti velikih investicija, a sad će biti ovaj Zakon o investicijskom okruženju sve vrvi od bagera po Hrvatskoj. To nije normalno kako se radi! I onda ono što dođe uništi hrvatsku proizvodnju, definitivno. Sad će drvnu industriju, poljoprivreda je već otišla, industrije praktično ni nemamo ali najveći problem Hrvatske u energetici je što mi 50% energije uvozimo a imamo a imamo dovoljno energije da je i izvozimo. I zemnog plina i fosilnih goriva pa čak i ovih alternativnih izvora energije. Nažalost, mi to sve uvozimo, to 50%. I tko tu štiti hrvatske interese? Hrvatska vlada?

cijeni plina negdje oko 4 kune i vjerujem da ste to zaokružili jer cijena je ipak nešto manja. No, ono što je bitno za građane i što donosi ovaj zakon, bitno je da on jamči i sigurnu opskrbu plina. Sjećamo se proteklih zima kad su temperature pale na -15 sa strahom smo slušali vijesti hoće li nam Ukrajina zaokrenuti ventile i kako ćemo se na taj način grijati? Isto tako gledali smo kako se prazni skladište plina OKOLI i u tom slučaju svi su bili u strahu, pogotovo obitelji sa malom djecom da će u toj zimi ostati bez plina. Isto tako sjećamo se ove jeseni koliko je medijski popraćeno povećanje cijena grijanja u 6 gradova. Međutim, ostali korisnici plina to povećanje već su dobili prije godinu dana u veljači. U veljači je iskorišteno pretvaranje kubika u kilovat sate i već je tom prilikom cijena plina porasla za oko 5%. Početkom svibnja još značajnije preko 30% porasla je dalje cijena tog plina što je dovelo do visokih zimskih rata tako da su umirovljenici zimske rate plaćali i do 50% svoje prosječne mirovine. Nakon toga neki prelaze na grijanje na drva, međutim svako povećanje plina značajno povećava i cijenu drva. Osim toga svaki obračun na kraju razdoblja ljuti potrošače jer praktički novi izračun i obračun plina je vrlo nerazuman i formula izračuna izgleda poput leta na Mjesec. Evo uvaženi kolega sad pred kraj ste se već počeli ispravljati, ja sam pomislio da ste zaboravili kako umirovljenici ovdje iz saborskih klupa žive u RH obzirom da ste praktično i branili ovaj dio zakona. Nije Hrvatskoj prijetila nikakva obustava prirodnog plina. Pa imao mi i za one čak zimske mjesece, imamo proizvodnju domaćeg plina koja zadovoljava godišnje 70% hrvatske potrebe i gospodarstva i domaćinstava. Dakle, nikakva Ukrajina, ni nikakva Rusija nam to nije mogla te godine napravit. No, mi imao i dalje, dakle radi se o veledobavljačima i to trebate razumjeti i dalje će upravo i Gazprom, i ruski, i ukrajinski plin i svi ostali biti veledobavljači. A mi ćemo se ovdje igrati o distributerima plina u okviru RH, ali što se tiče cijene plina, ja sam tu zaboravio onu fiksnu naknadu dodat. Dakle, u ovom obračunu nema fiksne naknade koju je također uvela Vlada, a ona Vlada je to uvela za vodu. Tako da, što se mene tiče SDP sa tri crtice jednako HDZ, to je znak identičnosti. S druge strane želim evo ukazati na ono što možda i nisam ukazao u ovom dijelu, da definitivno zahtijevamo da ovaj zakon ide u drugo čitanje, jer smatramo da ima dovoljno prostora da se i ovaj zakon popravi i nama je cilj legalizacija i liberalizacija hrvatskog tržišta, ne rasprodaja, jer praktično mi više nemamo šta ni rasprodat. Ali u hitnom postupku jedan vrlo važan zakon se ne može donijeti. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada prelazimo na pojedinačne rasprave, pa dajem riječ poštovanom kolegi Ivanu Šukeru koji se prvi prijavio ra raspravu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Pa evo, pred nama je zakon i možda smo premalo raspravljali o onome što će se u Hrvatskoj dogoditi nakon donošenja ovog zakona i što mi danas u Hrvatskoj imamo i da li smo mi stvarno spremni na ovo što se predlaže ovim zakonom, a to je razdvajanje proizvodnje od transporta plina, osiguranje opskrbe, osigurane dobavljače i na kraju krajeva koncesije i to je možda ono što je najbitnije i o čemu danas smo mi ovdje vrlo malo razgovarali, a to je ono što najviše tangira hrvatske građane. A ako ćemo i s onog ekološkog smisla, smisla, jer gledajte mene u Gorici užasno smetaju one toplane na onaj mazut i onaj užas koji sivi. Logična stvar bi bilo da onaj ko se bavi distribucijom plina, da mu je bilo u interesu da sa HEP-toplinarstvo dogovori da te toplane idu na plin, da bude i jeftinije grijanje, jel na kraju krajeva da se tim građanima omogući da dobiju plin u stan. A onda bi mogli govoriti o tržištu, onda bi mogli o zainteresiranosti nekoga da dođe na neko tržište, ali isto tako nemojmo zanemarit neke činjenice. Jedno je da je Vlada preko svog poduzeća, govorim o onoj bivšoj Vladi, uspjela konačno osigurati infrastrukturu za distribuciju i dobavu plina. Mi smo do sad plin iz sjevernog Jadrana dobivali preko nekakvog, da kažem poluoprskrbnog sustava, preko Slovenije koji je bio limitirani i praktički čak i u onim kriznim trenucima mi nismo mogli doći do svog plina iz sjevernog Jadrana jer ga nismo mogli preko dobavnog pravca u Sloveniji dobaviti u Hrvatsku, jer je bio zatrpan sa nečijim nečijim drugim potrebama. A isto tako ovaj dobavni pravac preko Mađarske do izgradnje interkonekcije naprosto nije nitko mogao niti razmišljat, recimo Petrokemija Kutina da u ovom trenutku razgovara sa nekim dobavljačem koji je spreman njoj pod ovim ili onim uvjetima ponuditi nižu cijenu. Također, kad govorimo o koncesijama, kolegice i kolege nemojmo zaboravit da imamo loša iskustva iz nekih drugih infrastrukturnih investicija u RH koje su privatizirane. Ja to često spominjem, a to je telekomunikacija i oni njihovi kanali za kable koje su radile jedinice lokalne samouprave i građani RH. Tako u mnogim jedinicama lokalne samouprave građani su kroz izdvajanje za samodoprinos u proteklih 20, 30 godina praktički izgradili magistralne cjevovode, a onda su plaćanjem priključka došli u poziciju da se prikopčaju na plin. To govorim o sjevernoj Hrvatskoj i sad se postavlja pitanje ako ta jedinica lokalne samouprave naprosto želi nekog drugog distributera, kakav će biti odnos postojećeg distributera koji na određeni način svojata infrastrukturu, ikako sam tu infrastrukturu financirali hrvatski građani. Uzmimo Grad Zagreb i okolicu oko Grada Zagreba, praktički sve je u vlasništvu gradske plinare i sutra neka Grad Zagreb, ovi gradovi okolo, ove Zagrebačke županije raspišu natječaj, žele nekog drugog koncesionara koji će ponuditi nekakav jeftiniji plin, kako i na koji način ćemo riješiti vlasništvo nad infrastrukturnom mrežom. Ko je vlasnik toga, da li će taj grad i ti građani moć reć, ako donesu takvu odluku je mi raspisujemo natječaj i budući koncesionar dobiva mrežu koju su izgradili građani toga grada. Ali za to tražimo i nekakvu cijenu koja će bit prihvatljivija i to je ono kad govorimo o tržištu, tada se vi možete tržišno ponašat jer nudite nekome nešto. Ali ako nekom nemate nešto ponuditi onda ste vi pijun u kojem se dva velika igrača dogovore i u principu u konačnici vi to sve skupa platiti. Dakle, to je ono nešto što imamo u ovom trenutku u RH, a drugo je ovaj plinovod koji je došao do Dugopolja, koji s obzirom na sve što se događa danas u Hrvatskoj,a to je prije svega povećanje cijene plina od 37%, smanjenje plaća, vojska nezaposlenih i budite sigurni da sad raspišete natječaj za nekog distributera da ćete ga vrlo teško nać iz razloga što mnogi ljudi, pitanje je dal će se odlučiti za tu investiciju. Da li će od praktički Karlovca do Dugopolja oni se odlučiti na investiciju da pređu na grijanje s plinom, da li su spremni i da li u trenutku imaju investirati, 2, 3 ili 4 tisuće eura za onu opremu koja treba tu biti za plinsko grijanje i na kraju krajeva ako se to i već događa kolegice i kolege, pa zar nije bilo logičnije, ako znamo da ćemo imati nekoliko desetaka tisuća priključaka, ako zbog toga i jesmo izgradili taj plinovod, pa zar nije bilo logičnije da hrvatsko gospodarstvo iskoristi to i da ono bude partner nekome u proizvodnji nekakvih kotlova, ili nečega što će se sutra ugraditi u stanove hrvatskih građana ili u toplane naših gradova i općina. Dakle to su stvari o kojima mi trebamo raspravljati. Gledajte mi ćemo ovaj zakon bez obzira što se mi ne slažemo s njim ali naprosto to je nešto što će nas sutra prisiliti EU da ga moramo donijeti i moramo ćemo ga imati takvog kao što ćemo ga imati i isto tako kao što nam je bilo limitirano da u tom i tom trenutku najniža cijena prodaje plina u RH mora biti jednaka cijeni onoj stranici u Slovačkoj. Dakle kad govorimo o tržištu plina, kolegice i kolege mi ovdje isto tako možemo reći jedan anarhizam Hrvatske, dok smo imali državni monopol šta u Ini šta košta, tada smo imali najniži plin možda u Europi. A danas imamo tržište, imamo među najskupljijim plinovima. Toliko o tome da tržište upravo ne mora značiti da ćete dobiti nešto najjeftinije, ali ponavljam mi imamo određeno nasljeđe u infrastrukturi koje nitko ne može zanemariti jer pogledajte praktički kompletna sjeverozapadna Hrvatska i jedan veliki dio Slavonije je plinificiran u ovom trenutku. ono što cijelo vrijeme zaboravljamo, svaki distributer kad dođe na neko područje, njemu je u interesu, on ima ugovore s nekim tko proizvodi plin ili tko dobavlja plin. Njemu je u interesu da proda čim više tog plina, da sa prodajom čim više tog plina bude konkurentan u nabavci toga plina i na kraju krajeva da ponudi nižu cijenu da može pobijediti na natječaju za određeno područje, a isto tako da u svemu tome skupa da zaradi. Jer ne možemo mislit da je netko došao zbog toga što će biti Majka Terezija prema nama pa će nam dat ovakvu ili onakvu cijenu plina. Prema tome to je nešto što si trebamo donijeti. Međutim što je ovaj zakon nažalost ne nudi odgovor na ova pitanja. I nijedna uredba neće ponuditi odgovor na ovo pitanje. Jer gledajte kolegice i kolege nije ugodno, možemo se mi pravdati na ovaj ili onaj način. Međutim ima nešto što se zove socijalna osjetljivost. Nije ugodno za građane moje Velike Gorice, za građane grada Zagreba da su sad dobili cijene za plin u prvom, drugom mjesecu govorim o obiteljskim kućama tisuću kuna skoro veće a da su stanovnici koji žive u stanovima u zgradama kolektivnog stanovanja dobili račune za grijanje od nekoliko stotina kuna. Lako je reći tržište, je tržište je ali u ovom trenutku mi moramo razmišljati o tom socijalnom aspektu, mi moramo razmišljati da 370 tisuća ljudi imamo koji su na burzi i pitanje u koliko će sljedećih godina ta cifra biti a isto tako imamo određeno nasljeđe koje naprosto ne možemo zanemariti. Da li s obzirom na cijenu energenata u RH u ovim trenucima mi svojim građanima nudimo nekakvu alternativu na odredbe ovog zakona. Ne, ne nudimo i to nam je odgovornost nas, kao Sabor, saborskih zastupnika kolegice i kolege. Mi se možemo zalagati za ovo ili ono. Međutim u konačnici ja mislim da smo svi ovdje zato da hrvatski građani taj kilovat ili kubik plina bez obzira kako ćemo ga mjeriti dobiju čim jeftinije. Za to ćemo svi dignuti ruku ali moramo stvoriti zakonske preduvjete da se to dogodi. Ako imamo nekakav prijelazni period od 2014. Godine ajmo to iskoristit onda. Ali ponavljam slaba naseljenost Hrvatske će dovest do toga da nažalost mnogi građani Hrvatske neće biti u ravnopravnom položaju jer je tamo na deset ili 15 km imate samo nekoliko stotina priključaka vi naprosto nećete naći distributera za to područje. On će se zakvačit za neko područje koje je jače naseljeno ali će naplatiti tih 10 km slabije naseljenosti. Toga moramo biti svjesni i to ne stoji u ovome zakonu. Možda i ne treba stajati u ovom zakonu. treba stajati u našim razmišljanjima da moramo donesti neki drugi zakonski akt s kojim ćemo to riješiti. Zaštiti socijalne skupine, najlakše je reći, mi ćemo limitirati minus na žiro računima, je limitirat ali nisu građani u taj minus otišli iz luksuza nego iz nužne potrebe. Možda ima neki postotak oni koji naprosto ne vode brige ni o sebi ni o svojoj obitelji pa su završili tu kao što su završili, ali najveći dio je onih koji su svi između ostaloga i ovaj povećani račun za plin od 37% ili grijanje od 37% ili povećanu struju od 20%. I kolegice i kolege nemojmo mi zaboraviti bez obzira koliko se mi politički prepucavali na ovaj ili onaj način da smo mi povećanje stope PDV-a sa 23 na 25 io povećanje nulte stope preko 3,5 milijardi kuna uzeli hrvatskim građanima iz džepa. Za toliko smo im smanjili kupovnu moć a isto tako sa ovim smanjenjem plaća koji se predviđa za državne službenike i namještenike, za nekih novih stotina milijuna kuna smo smanjili mogućnost hrvatskih građana da plate svoje račune i to je nešto o čemu mi trebamo razmišljati kada raspravljamo o ovom zakonu jer ovo što stoji unutra u ovom zakonu to možete pročitati u bilo kojem zakonu od članica EU, naprosto to je isto. Međutim mnoge imaju svoje specifičnosti gdje su uzeli te stvari itekako u obzir. Hvala lijepa.

sve veći broj građana koji postavljaju pitanje da li im se uopće isplati onda i kad imaju mrežu dovedenu do kuće priključit se na tu. I točna je konstatacija da je i dobar dio Slavonije plinificiran. Međutim danas je nažalost stvarnost ne samo oni koji trebaju se priključiti razmišljaju da li to učiniti. Nego i oni koji imaju priključak, koji jesu priključeni na plin ozbiljno razmišljaju a mnogi su to već i napravili vraćanje na stare načine i izvore grijanja. Prije svega na drva i na oganj. I ovakvom politikom ne da se pravi šteta samo onima koji nemaju plin za sada kao izvor grijanja nego i svima onima koji to već imaju jednostavno nije mali broj ljudi koji prelaze na to više nije alternativa nego na ono što im njihove financije jednostavno omogućavaju. Mi imamo situaciju da su hrvatski građani nažalost navučeni na to da sa onih starih oblika grijanja pređu na ovaj koji jest elegantniji itd., a onda sad kad su navučeni na to dere mi se koža sa ovim cijenama. Nemojte smetnut s uma vladajući da je Bugarska vlada pala zbog poskupljenja struje od 13% a vi se igrate sa strpljenjem hrvatskih građana, poskupljenjem samo plina od 37% mi jesmo strpljiv narod ali budite uvjereni ako su se Bugari digli zbog toga onda nisam siguran do kada će i strpljenje hrvatskih građana izdržati da ne daj Bože nemamo narod na ulicama zbog toga što neće moći preživljavati. Vodite računa o tome da se radi o vrlo, vrlo ozbiljnim stvarima. Na repliku odgovara poštovani Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Burić, kada je nešto nemjerljivo onda u principu kada dođete na to da to morate koristiti onda vi to morate platiti. To vam je slučaj s plinom. Kada ste vi izbacili onu plinsku peć ili koja je bila peć na lož ulje ili drvo koja je bila kao nerentabilna za plin jer je preveliki gubitak energije vi ste uložili 7, 8 tisuća maraka, nekad dok su bile marke, danas je to 4, 5 tisuća eura ovisno koja je roga a može biti više, onu staru peć koju ste koristili za drva eliminirali i vi ste u principu doveli u situaciju ako vam nestane plina ili struje vi ćete se smrzavati jer naprosto nemate alternative. isto tako nitko ne razgovara s tim distributerima da bi oni možda sa proizvođačima te opreme trebali razgovrati da ako će se na jednom distribucijskom području prodati tisuću ili dvije tisuće tih peći pa neka taj proizvođač u svom interesu imat će vrlo uzak krug da će imati … servisnu mrežu neka da neku popularnu cijenu ili zar je logično da loše upravljanje toplinom silni gubitak toplinske energije u HEP Toplinarstvo plaćaju građani Velike Gorice. Nije to dobro i to je nažalost nešto što se ne smije dozvoliti a to je pod onom krinkom tržišta što se uvodi nažalost i servisa nam jer kada nemate alternative onda se postavlja pitanje koliko je tu tržište efikasno. Kada imate alternativu kada možete birati onda je tržište efikasno i onda je ono najpovoljnije za građane.

negativne efekta poskupljenja ali ne samo u Velikoj Gorici, evo u Samoboru nažalost čak i više 38,5%. Ali upozorili ste kako je to jedan negativni efekt koji nam ukazuje da ne možemo isključivo sve prepustiti tržištu. Ja bih rekao ono što nedostaje u svemu ovome je i jedno strateško promišljanje kako i dalje razvijati tu energetsku politiku i primjenu toga. Mi smo 2010.upravo zbog tog razloga se priključili npr. višegradskoj skupini srednjeeuropskih zemalja i na jednoj i političkoj i strateškoj razini pokušali Hrvatsku uključiti kako bi bila na tom energetskom koridoru od Baltika do Jadrana. sami ste malo prije spomenuli da je i krajem 2010.napravljena ta interkonekcija plinska sa mađarskim sustavom i to je upravo ono što nam sada daje mogućnost da se razvijamo dalje ne zbog toga što je to možda tržišno i najisplativije taj plin koji će doći na ELG terminale ali iz nekih strateških razloga zemlje Srednje Europe će biti spremne to je upravo potencijal i za rješavanje nekih naših problema pa čak i oko izvoza energenata što Hrvatska može, a infrastruktura je napravljena takva da mi danas o tome možemo razgovarati i moramo u tom smislu i dalje

je isto kao u sportu nekakva utakmica, vi kada igrate jasno po pravilima i kada suci fućkaju kako treba ne navlače za nikoga onda je to divno i krasno. Međutim čim se … malo počnu žmiriti na pravila čim suci počnu navlačiti za jednog ili drugog dobijete kaos i na kraju krajeva nerijetko to završi sa tučnjavom. Tako isto i tržište ako nemate jasnu definirana pravila igre ne završi sa tučnjavom ali završi sa silnim udarcem po džepu građana i po standardu hrvatskih građana. Jel ovo povećanje od 37% to je recimo za kuću katnicu od nekakvih dvjestotinjak kvadrata veći račun u siječnju za 800 kuna. I kada tome dodate veći račun od 150 kuna ili 200 kuna za struju to je tisuću kuna više. I ako jedna obitelj zarađuje 8 ili 9 tisuća kuna prosječno mjesečno to je praktički 15% njene mjesečne zarade. I onda mi ne možemo reći je to je tržište jer pogledajte u cijene naftnih derivata koliko se odredi onaj maksimalni iznos da cijene mogu otići gore oni odu gore. Ali vrlo rijetko koriste priliku da za onaj maksimalni iznos spuste cijene dole. Dakle nemojmo gledati na ovaj zakon kao na Sv. Pismo. To je zakon s kojim se mi usklađujemo sa direktivama EUi to je o.k. ali po raznoraznim podzakonskim aktima percipirajući ono što imamo u ovom trenutku RH moramo prije svega zaštiti građane RH. i ono što nažalost nitko nije spomenuo danas u svojoj raspravi, a koju će korist od ovoga svega skupa imati hrvatsko gospodarstvo. Gledajte, mi kroz ovih 40% plina koje uvezemo neki drugi distributeri će doći, da li oni nude nešto hrvatskom gospodarstvu. Pa pogledajte u ovom trenutku jedna strana tvrtka je izuzetno zainteresirana da dođe na hrvatsko tržište. Pa ako si zainteresirana da dođeš na hrvatsko tržište da vidimo što to nude na hrvatskom tržištu da bi došla i eventualno … nekog drugoga. Dakle to je ono o čemu mi trebamo odlučivati i o čemu mi moramo razgovarati. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Sada će svoju repliku iznijeti poštovani zastupnik Branko Hrg. vi ste rekli da očekujemo da ćemo imati sa sumnjom ste to rekli, desetke tisuća priključaka novih na plin.

priključke koliko je bilo novih, skoro da ih i nije bilo, eventualno sporadično koji. Tako da nije za očekivati u ovoj situaciji da će to biti. Slažem se s vama da su računi toliko poskupili da jednostavno više danas nisi u mogućnosti to plaćati nego da tražiš alternativne izvore energije jer definitivno računi koji su bili prošle godine 1700 kuna ove godine su 2800 kuna grubo i ljudi to ne mogu podnositi. Radi se o kućama, stanovi su isto poskupili. Rekli ste također jedan dio u vašoj raspravi vezano za infrastrukturno nasljeđe. To nije riješeno. To dan danas nije riješeno u Hrvatskoj u većini gradova, jedinica lokalne samouprave tako nije vjerojatno riješeno u Slavoniji, nije riješeno ni u drugim dijelovima Hrvatske, nije riješeno ni u mojim Križevcima gdje danas u principu ne znamo tko je vlasnik mreže. I sada na tu mrežu netko ima monopol. Doći će znači neki drugi još kupci ili isporučivači plina i onda će doći do sukoba. I onda se dovodi u pitanje u stvari ta sigurnost opskrbe plinom, a država mora riješiti, to je dobro da zakon želi posložiti stvari da riješi sigurnu opskrbu. Ali sigurnu opskrbu, da bi ona bila sigurna treba riješiti predradnjama koje će onda to definirati, garantirati a mora se stati i na kraj distributerima i na drugi način kao što ste rekli da nije uvijek slobodno tržište garancija da će biti… …/Upadica Stazić: Vrijeme./… … jeftinije. Mora se stat na kraj onima koji naplaćuju ono što ne trebaju naplaćivati. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Ivan Šuker. Da kolega Hrg, s obzirom da smo iz krajeva gdje je plinifikacija na vrlo visokoj razini i vi i ja, vi možete govoriti o Križevcima, ja mogu govoriti o Gorici i kompletnu infrastrukturu i u Križevcima i u Gorici su napravili građani. Dakle, najprije kroz samodoprinos, a onda kroz plaćanje priključka je praktički napravljena ta infrastruktura. I sad se postavlja pitanje, ako mi ne želimo recimo da to uopće bude Gradska plinara, ako raspišemo natječaj, onda mi kao građani, kao grad možemo reći, mi onome tko će sutra distribuirati plin dajemo tu infrastrukturu ali njega obvezujemo da u sljedećih nekoliko godina razvije tu infrastrukturu i na nekakva okolna mjesta jer vi više ne možete naplatiti priključak po novom zakonu, ali zato u cijeni koštanja plina naplaćujete onaj nekakav postotak za razvoj plinske mreže. Dakle, to je ono što imamo. Dakle, gdje se plin koristi. Imamo drugo područje kao područje praktički od Karlovca prema Dugopolju gdje su se uložili silni novci, stvorili preduvjeti da ljudi praktički i u Lici i u Dalmatinskoj Zagori i Dalmaciji koriste plin. Međutim, postavlja se pitanje da li su oni u ovom trenutku spremni investirati tri, četiri, pet tisuća eura da to instaliraju u svoju kuću s tim da gledajući ovo poskupljenje od 37% pa su onda neki govorili ulaskom neke tvrtke plin će u Hrvatsku pojeftiniti, međutim naši građani bi rekli na vrbi svirala i na žalost nije se ništa dogodilo. Zima prolazi za mjesec dana. Što vrijedi nekome ako mu plin poskupi u četvrtom ili petom mjesecu, od toga nikakve koristi. Onda sljedeće godine u 11 mjesecu opet cijena ode gore i to je ta nesreća tržišta. To je ta opasnost tržišta ako ga ne držite pod kontrolom. Sve je divno i krasno dok je dobro. Međutim, kad se počnu stvari … /Govornik se ne razumije./… ako nemate jasna pravila igre opet će platiti hrvatski građani. Posljednja replika i potpredsjednik Doma poštovani Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani zastupniče Šuker. Pa vi ste zapravo djelomično odgovorili na ona pitanja koja sam ja htio postaviti, a upravo su vezana uz vaše spominjanje tržišta. Naime, tržište u koje se svi zaklinju je dobro onda kad je ono regulirano. Na žalost kod nas u mnogim stvarima iako se svi zaklinju u tržište, tržište nije regulirano i mi percipiramo nerijetko tržište na način na koje se ono percipiralo u SAD-u u drugoj u drugoj polovini 19 st. tj. tko ugrabi više, tko uspije zagrabiti da tako kažem u džep građana više taj je uspio, a građani zapravo u tom tržištu i od tog tržišta nemaju nikakvu korist. Građani bi imali korist od tržišta kad bi oni mogli birati između nekoliko ponuđača, pa izabrati onoga koji je najpovoljniji i onda naravno kupovati od tog koji je povoljniji. Međutim, to nije slučaj posebice kad je riječ o energetici,

što na žalost kod nas nije slučaj. Hvala lijepo. Vidjeli smo, sve troje smo gledali. Kolega Šuker ostat ćemo prikraćeni za vaš odgovor jer se niste javili. Žao mi je. U raspravu će se sada uključiti poštovana zastupnica Mirela Holy. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku svoje rasprave želim reći da ću podržati ovaj prijedlog zakona, jer je to daljnji korak u preuzimanju pravne stečevine EU, odnosno trećeg europskog energetskog paketa. Treba naglasiti da je plin izuzetno važan energent za Hrvatsku i da će u godinama koje slijede uz paralelno korištenje obnovljivih izvora energije biti još i važniji. I zbog važnosti smanjenja emisije do 2020. godine znamo već onaj cilj 20, 20, 20. I zbog svega toga Hrvatska mora osigurati sigurnu dobavu ovog energenta i to ne samo kroz izgradnju dodatnih kapaciteta plinovoda prema istoku, odnosno prema Rusiji i Ukrajini, već treba ozbiljno razmišljati i o realizaciji terminala za LNG-e, odnosno za ukapljeni prirodni plin. naravno da LNG terminal ima jako veliku važnost za Hrvatsku i zbog realizacije same investicije u visini od nekakvih gotovo milijardu eura, ali i zbog toga što se realizacijom LNG terminala otvara jedan alternativni pravac dobave plina za Hrvatsku a znamo, imamo iskustvo od prije nekoliko godina iz 2009. godine kada je bila plinska kriza Rusija – Ukrajina, politički odnosi, da su se sve zemlje EU pa tako i Hrvatska našle u dosta osjetljivoj poziciji, odnosno postojala je mogućnost da Hrvatska u vrijeme kada je potrošnja plina najveća bila u zimskim mjesecima ostane i bez ovog izuzetno važnog energenta. LNG terminal podrazumijeva da bi se taj plin dobavljao iz drugih krajeva svijeta, znači ne sa ruskog tržišta nego vjerojatno iz arapskih zemalja odnosno Katara koji ima bliske odnose i sa američkim gospodarstvom i naravno da to donosi jednu veliku sigurnost za Hrvatsku u slučaju da dođe do nekakvih političkih oscilacija i krize na Istoku. Osim većim kapacitetom za skladištenje plina Hrvatska u strateškom smislu po mojem mišljenju treba razmišljati i o izgradnji jedne ili dvije termoelektrane na plin u Dalmaciji jer evo ga i kolega Šuker je nešto govorio o tome. Mi sada imamo situaciju da imamo plinovod u Dalmaciji, ali da zbog ekonomske krize se jako teško realiziraju projekti izgradnje distribucijskih mreža, a i pitanje je kako će korisnici ova privatna kućanstva biti spremni investirati u same priključke, odnosno da investiraju u samu svoju plinsku infrastrukturu u svojim kućanstvima. Zbog toga ja mislim da je od presudnog interesa za Hrvatsku da sagradi kao što sam rekla jednu ili dvije termoelektrane na plin na potezu plinovoda prema Dalmaciji jer bi na taj način se moglo računati i sa iskoristivošću same te investicije koja nije bila mala jer ukoliko nemate velikog krajnjeg korisnika na tom plinovodu onda teško možete računati u situaciji ovakve krize koja je dugotrajna da će se taj plinovod i isplatiti. Znači, treba nam tamo veliki potrošač. Smatram da bi država trebala razmotriti i izgradnju termoelektrane na plin u blizini Zagreba ili kraj Zagreba zbog toga što bi tu bila dosta velika iskoristivost toplinska, odnosno ETA bi se podignula takve termoelektrane zbog mogućnosti korištenja toplinske energije za grijanje kućanstava u Zagrebu. A naravno da bi na području Dalmacije se višak topline mogao iskoristiti u poljoprivredi za grijanje staklenika i kako bismo imali poljoprivrednu proizvodnju tijekom cijele godine što bi naravno i pozitivno utjecalo na općenito općenito ekonomsku situaciju u RH. Zadovoljna sam zbog toga što danas raspravljamo o ovom zakonu jer se glavna točka i smisao trećeg europskog energetskog paketa kojeg ja vidim u razdvajanju proizvodnje od prijenosa i distribucije u plinskom biznisu na kraju i u formalnom smislu realizira kroz ovaj zakon. Sigurno je da će liberalizacija tržišta električne energije u plinskom biznisu ići nešto lakše nego u području tržišta električne energije, a trebamo imati i na umu činjenicu da je PLINACRO već sada vlasnički odvojen od vertikalno integrirane kompanije i to po modelu vlasničkog razdvajanja. I u tome vidim ključnu razliku između ovog zakona i Zakona o tržištu električne energije zbog toga što ovaj zakon u članku 14. govori da se ide na model vlasničkog razdvajanja, vjerojatno zato što je i PLINACRO već na taj način i razdvojen dok se u članku 15. omogućava da se znači primjeni druga dva modela, odnosno ISO ili ITO svim potencijalnim budućim operaterima transportnog sustava. Kao što sam spomenula i tijekom rasprave na Odboru za gospodarstvo žao mi je što u ovom zakonu se nigdje ne spominje komprimirani prirodni plin, odnosno CNG s obzirom na činjenicu da je CNG u uzlaznom trendu u mnogim razvijenim državama svijeta, a mislim da je jako prikladan u smislu realizacija zatvorenih distribucijskih sustava koji se također spominju u ovom zakonu ali u članku koji se bavi upravo ovim zatvorenim distribucijskim sustavima, a to je članak 79. Spominju se različite vrste plina, znači miješani ukapljeni naftni plin, ispareni ukapljeni naftni plin, gradski plin, bioplin, plin iz biomase ali nema CNG-a, a mislim da bi CNG bio upravo jako prikladan za realizaciju takvih zatvorenih distribucijskih sustava. Jer CNG sustavi ne ovise o samim plinovodima i mogu se realizirati u jedinicama lokalne samouprave koje su na neki način udaljene od plinovoda I recimo u drugim zemljama razvijenima CNG se puno koristi na otocima gdje se može taj energent dopremati brodovima, a to je također jedna velika prilika i za domaću industriju pogotovo za brodograđevnu industriju koja bi se mogla također angažirati za izgradnji brodova za CNG i razvijanju općenito te tehnologije. Ne samo u jedinicama lokalne samouprave koje su smještene na moru, odnosno poput otoka nego i na neki način izoliranim jedinicama lokalne samouprave na kopnu, odnosno na kontinentu se također mogu dosta uspješno realizirati ovi projekti gdje nemate jako velika ulaganja u infrastrukturu plinovoda jer se ovaj energent može danas jako uspješno dopremati i cestovnom mrežom, odnosno uz pomoć specijaliziranih kamiona sa tim cisternama za CNG. Evo ga i na samom kraju izlaganja još bih se osvrnula na nešto što mi je malo onako bolo oči, a tiče se znači kategorije ugroženih kupaca iz kategorije kućanstva gdje se u ovom uvodu zakona da se, da će tijela nadležna za socijalnu skrb utvrđivati ugroženi socijalni status ili ugroženost života i zdravlja. Naime, ova odrednica gdje bi se socijalni status utvrđivao na temelju zdravlja je meni malo diskutabilan s obzirom na činjenicu da netko može biti bolestan i imati dosta veliki invaliditet ili slično, ali njegova materijalna situacija može biti izuzetno povoljna i ne znam na temelju kojeg će se kriterija određivati da u status ugroženog kupca se netko određuje na temelju njegovog zdravstvenog stanja. A doduše ja nisam vidjela u samom tekstu zakona ali to u Zakonu o tržištu električne energije je tako. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Prelazimo na replike, prvo poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice Holy, osobno sam izuzeto zadovoljan što ste ovako blagonaklono se očitovali o ovom energetskom zakonu, o Zakonu o plinu i isto tako sam suglasan s vama oko LNG terminala. Bez obzira šta je i kod LNG terminala postoje određeni antropološki utjecaji koji će se pojavit kad se on realizira, ako se realizira. On je kud i kamo povoljnija varijanta od nečega šta se na tom prostoru planiralo prije nekoliko godina. Slažem se s vama i kad su u pitanju gradnje plinskih termocentrala, jer držim da je energetska stabilnost uvjet o kojem se ne raspravlja kad je u pitanju budućnost Hrvatske. U svakom slučaju za kraj ću procijeniti da je vaše pozitivno očitovanje o LNG terminalu jedno od temeljnih pretpostavki da taj projekt ima mir. Obzirom da znamo koliki je vaš osobni utjecaj na mrežu onih koji, polako ja i simpatično nazivam grintavcima ponekad, koji jako često znaju biti kamen u cipeli pozitivnim projektima u RH. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovana Mirela Holy. Poštovani kolega, ne znam zbog čega mi pripisujete tako veliki utjecaj. Ja osobno smatram nemam nikakav veliki utjecaj na NGO zelenu scenu. Ja sam pričala iz svoje vlastite pozicije, znači moj osobni stav o tom, i da ja smatram da je LNG LNG projekt jako potreban RH, način na koji će se on realizirati to ćemo tek vidjeti, a nije nužno da to bude on shore LNG. Tu postoje varijante i uz pomoć brodova plutača da se realizira s čime bi se nešto podignula cijena samog energenta, ali bi investicija bila znatno jednostavnija i jeftinija. Ali kažem, danas postoje dosta razvijene tehnologije zaštite okoliša vezane uz LNG Ali ono što smatram da je presudno kod nas i našeg strateškog pristupa prema LNG-u je slijedeće: da mi kada pregovaramo s potencijalnim investitorima, a u konkretnom slučaju radi se o katarcima, mi prvo sami trebamo znati šta hoćemo i na koji način hoćemo jer nas nitko ne će ozbiljno doživljavati ukoliko na takve sastanke ne dođemo potpuno pripremljeni i sa točno razrađenim scenarijima realizacije takvog projekta. Hvala na za ukapljeni prirodni plin. Svjedoci smo bili zaglušujuće buke koja je dolazila od, evo nekih bivših članova Vlade pa i sadašnjih, pa i samog premijera prilikom famozne posjete Kataru gdje smo očekivali dakle kako rezultat te buke, samo što nije neki šeik iz Katara istrpao gomilu dolara i počeo graditi taj famozni terminal. Naravno, da se ništa nije dogodilo i neće se dogoditi. terminal od jedno milijardu eura ili dolara bi značilo 10 milijardi otprilike kubika plina. Nitko živ na svijetu neće investirati 10 milijardi kubika plina za tržište Hrvatske, mi trošimo oko 3 milijarde i teško bi bilo očekivati da ćemo i sad domaći plin kojega je sve manje doduše, i sav onaj koji danas se dobavlja na tržište iz drugih izvora zamijeniti sa nekim takvi, zapravo ne zna se koja bi bila njegova cijena. Pritom se isto tako ne zna, ako je to, ako nije za hrvatsko tržište, za koje je to tržište, ko bi taj plin uvozio, plaćao, kupovao dakle od Katara ili bilo kog drugog i kome bi ga se prodalo. Danas u Europi više nema problema, izvorišta i dobavljača što se tiče prirodnog plina. I dobro je da ste spomenuli i podsjetio bih vas na rješenje koje je PLINACRO počeo raditi, izrađena je studija upravo za mogućnost drugačijeg, jeftinijeg, efikasnijeg i bržeg načina rješavanja a to je brod koji tu istu funkciju radi samo za kapacitete do 2 milijarde kubika. Zato se i gradio plinovod od Omiša do Kukljanova,

Odgovor na repliku, poštovana Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega Popijač, pa vi ste u pravu, ja sam i u prethodnoj replici se osvrnula na to, naravno da je najvažnije da mi znamo sami šta hoćemo, koji je naš strateški interes, zbog čega želimo uči u neku investiciju jer realizacija same investicije zbog te investicije ne znači apsolutno ništa. I zbog toga i smatram da kada idemo u pregovore sa Katarcima ili sa bilo kojim drugim potencijalnim potencijalnim investitorom u ovom smislu, moramo imati jako dobro razrađene planove oko toga što ustvari hoćemo i na koji način hoćemo realizirat projekt. Vi kada ste bili ministar gospodarstva u vrijeme kada je bila baš ova plinska kriza. Ja sam prilikom jedne rasprave ne sjećam se točno koja je bila točka dnevnog reda sam govorila o mogućnosti realizacije projekta za dobavu LNG-a kao ukapljenog prirodnog plina u Hrvatsku uz pomoć ove druge tehnologije odnosno tih brodova plutača. Pa koliko se sjećam tadašnja Vlada nije baš bila pretjerano sklona takvim tehnologijama. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada će replicirati zastupnik Zoran Vinković. Uvažena kolegice ja ne smatram da imate toliko veliki utjecaj na određene društvene skupine, ali u svakom slučaju s većinom ovoga što ste izrekli kao vlastito mišljenje se slažem. Pa čak i o gradnji termoelektrana na plin itd., međutim ovdje se opravdano postavlja, mi možemo ovdje imati vlastito mišljenje, lijepo je da imamo vlastito mišljenje. Ali ja tvrdim da Hrvatska Vlada nema ni e od energetske strategije. To su uostalom pokazali i određene ekspertize koje su uvođene pa smo evo u jednom vremenu sad možda i probudim Kajina imali jednu veliku investiciju na području Istre pa smo imali hidrocentralu u Oblu pa su te investicije trebale pokrenuti Hrvatsku. A evo bogami u godinu i pol dana osim što su vas smijenili sa onog mjesta ministrice zaštite okoliša nije se ništa desilo. Hrvatska i dalje nema investicija, nema niti jednu investiciju u energetskom sektoru. Mi dalje ovim povećanjem cijena i tu bi ja baš volio dovest malo u jednu borbu mišljenja HNS i SDP i ustvrditi da je i ono povećanje cijene električne energije i cijene plina bilo prije svega saniranje dubioza u Hrvatskoj elektroprivredi. I da možda i ovim zakonom o liberalizaciji tržišta na području RH pokazujemo da je HEP rak, rana hrvatskog gospodarstva pa i ove Vlade. Na repliku odgovara poštovana Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Pa ja definitivno smatram da su u ovom trenutku za Hrvatsku puno bolje termoelektrane na plin zbog toga što smo mi ove godine ušli u sustav trgovine emisijama a zbog očekivanog porasta cijena tone CO2 ekvivalenata na tržištu doći će do sve većeg izjednačavanja cijene proizvedene struje iz plinskih elektrana i termoelektrana na ugljen. Ako uzimamo u obzir da termoelektrane na plin su u ekološkom smislu puno prihvatljivije nego termoelektrane na ugljen mislim da je to jedan dobar razlog da se razmotri u kojem pravcu će se razvijati energetska slika Hrvatske. Međutim ja nisam a priori protiv termo elektrana na ugljen zato što smatram da Hrvatskoj treba diversifikacija energetskih izvora ali pitanje je u kojem kapacitetima, sa kojim tehnologijama ćemo realizirati takve projekte. I posljednja replika. Poštovani zastupnik Zlatko Komadina. **Komadina, Zlatko (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, cijenjena kolegice Holy. Referirao bih se na dva aspekta vašeg izlaganja. Jedno su alternativna plinska goriva, a drugi su alternativni dobavni pravi. Naime puna su nam usta plina kada govorimo s ekološkog aspekta i to apsolutno podržavam. To je danas najprihvatljivije fosilno gorivo u smislu najmanjeg zagađenja okoliša. mi također imamo potpuno različitu politiku cijena prema vrsti plinskog goriva. Ako se vi dobro sjećate kampanja je bila u Hrvatskoj gdje ne može se napraviti plinska mreža i gdje nije to isplativo da se rade mala mješališta ili na propan, butan ili ispareni naftni plin ili da se rade one male kućne priče sa onim spremnicima. I kad to napraviše veliki dio Hrvata onda je taj plin otišao u nebo po cijeni jer je on derivat nafte i to je postala tržna kategorija klasična bez utjecaja države, bez ikakve stimulacije da se koristi zapravo ekološki prihvatljivo gorivo. Mislim toliko o licemjerju inače politike u praksi u smislu deklaratorne politike prema zaštiti okoliša. Ne mislim to na vas kolegice Holy, vi ste bar tu vjerodostojna. Zato ste vjerojatno sad tu gdje sam i ja. Što se tiče alternativnih pravaca LNG projekta. To ima puno demagogije. Postoje dva projekta. Jedan je projekt alternativni dobavni pravac da se Hrvatska ima plin u slučajevima krizne situacije. To ova brodska priča priključena direktno na cjevovod i to treba napravit hrvatska država, firma PLINACRO i u tom pravcu nešto se i radi. A veliki projekt sa spremnicima od te milijarde što se priča. Njega nikad Hrvatska napravit neće jer nema tu potrošnju. Njega će napravit stranac kao što ga je htio napravit i ne radi ga nikad prodavatelj plina. Nikakav kadar neće to napravit, radi ga kupac, odnosno trgovac. Tako Tako da mi moramo imati takav rad i veliki projekt koji nadmašuje Hrvatsku koji puta. Trebamo imati ekonomski, energetske i ekološke koristi. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Komadina, vrijeme je isteklo. Odgovor na repliku, poštovana Mirela Holy. Poštovani kolega, pa priča sa ukapljenim naftnim plinom se pojavila ne zbog ekoloških razloga nego zbog ekonomskih razloga kao što se na kraju krajeva pojavila i priča o bio gorivima. ja nemam baš takvo gledište na ovu problematiku poput vas. Naime ukapljeni naftni plin suprotno dosta raširenom vjerovanju da se radi o ekološki prihvatljivom energentu i nije baš toliko ekološki prihvatljiv energent i ima emisije slične benzinskim gorivima pa u tom smislu nisam baš pretjerano sklona većem korištenju ukapljenog naftnog plina. Međutim činjenica je da je država provodila malo neobičnu politiku i da su se građani motivirali na realizaciju ovakvih projekata ne samo u smislu korištenja u zgradama i u kućanstvima nego i u smislu korištenja tog energenta u osobnim automobilima da bi nakon određenog vremena taj energent dosta poskupio i to nije naravno najbolje ali mislim da to govori o tome da u području energetske politike ima jako puno lutanja i da nemamo baš strateški pristup kroz sve ove godine prema energetskoj politici. Sada ćemo čuti pet minutnu raspravu u ime kluba HNS-a i poštovanog zastupnika Petra Baranovića. Izvolite. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođo zamjenice ministra sa suradnicima. Klub HNS-a će naravno podržati ovaj zakon. polazeći od činjenice da se radi o europskom zakonu kako mi to zovemo i od činjenice da je vrijeme resurs i da postoji odgovornost koju je hrvatska politika preuzela i spram građana ove zemlje i spram njihove na referendumu iskazane političke volje i spram naših budućih partnera zemlja članica EU. Ovaj Ovaj zakon je zakon koji je nastao kao nužno usklađivanja sa tzv. 3.energetskim paketom, jednim opsegom pravne materije normi koje je propisala EU slijedom njihovih činjenica i spoznaja kako je najbolje urediti, najefikasnije, najkvalitetnije energetsko tržište. Polazeći od činjenice koja je neosporna da energetska stabilnost i kvaliteta opskrbe zajamčenost opskrbe energentima, cijene energenata, temeljni uvjet i pretpostavka za razvoj bilo kojeg gospodarstva pa tako i hrvatskog, svih zemalja članica EU nije za sumnjati da su oni koje mi smatramo uspješnijima pa iz tog razloga pristupamo jako dobro promislili kada su pisali 3.energestski paket i da je to za nas ovog trenutka što go d mi mislili najprihvatljivije gradivo. Postoje pametni koji nauče, a postoje i snalažljivi koji nisu bili u poziciji naučiti ali su dovoljno lucidni da prepišu pa dobiju 4 bar, to je to je pozicija u kojoj smo mi trenutno. I nemojmo od toga raditi preveliku filozofiju. Postoje temeljna ekonomska načela, načela života, iskustvena koja kažu da upravo ove promjene koje u odnosu na 2.energetski paket donosi 3.energetski paket jamče kvalitetniju opskrbu, jamče jeftiniji plin i energent, jamče socijalnu cijenu za socijalne kategorije i nije uopće upitno za one koji žele znati činjenice da je ovaj prijedlog zakona i 3.energetski paket ono što je najprihvatljivije ovog trenutka za nas. Razgovarati o nečemu što nitko nije prihvatio sa oduševljenjem u hrvatskoj politici i u hrvatskom društvu, a to su poskupljenja energenata do kojih je došlo koja su jako teško opterećenje za hrvatske građane nije moguće a da ne vidimo prave razloge zbog kojih je do tog poskupljenja došlo. Razgovarati o ovome zakonu, a ne željeti priznati činjenicu da je uvođenje konkurencije na tržište jamči nižu cijenu i za te građane i za Petrokemiju Kutinu i za druge bitne potrošače u javnom i gospodarskom sektoru, to je gospodo ignoriranje istine, a ignoriranje istine je opasno. Zato vas molim da vidite istinu da od stabla ne zanemarujete da postoji šuma. Petrokemija Kutina 20 lipa u cijeni ili 15 lipa u cijeni kubnog metra plina. Petrokemiju Kutina dijeli od gubitaša do firme koja solidno posluje. O Petrokemiji Kutina ne ovise samo stotine radnika u Kutini. Ovise radnici i u kargo prometu u HŽ-u koji prebacuju između 500 i 750 tisuća tona tereta kroz poslovanje Petrokemija Kutina. Ovise radnici i Šibenske luke koji pretovaraju i izvoz i uvoz za Petrokemiju Kutinu. Jako puno toga ovisi. Ovisi u konačnici i cijena, o cijeni plina ovisi kvaliteta života hrvatskih građana. Ne možemo je postići ako ignoriramo činjenice i ako ignoriramo pozitivnu zakonsku praksu onih koji su se pokazali uspješniji od nas. Iz tog razloga kao stranka koja ne ignorira istinu, kao stranka koja je svjesna da smo energetski ovisna zemlja, HNS će bez rezerve podržati ovaj zakon. Hvala na pažnji. Zahvaljujem. Imamo prijavljene tri replike. Prvo poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Vidite uvaženi kolega ja bezrezervno ne podržavam nikog, bezrezervno baš i nije politički mudro jer vrlo brzo ovaj kao što smo bezrezervno podržavali niz zakona ovdje ovih godinu i pol dana su došle izmjene i odluke pa onda čak i u tijeku rasprave dolaze amandmani Vlade. Meni drago danas bilo čuti istinu ovdje u Hrvatskom saboru, da smo danas tu gdje jesmo. A gledajte imate sada zakon po hitnom postupku i onda već po uvriježenom kako to ide ne želeći svađati se unutar koalicije pa to ne predlaže SDP ili to ne predlaže HNS imamo jedan amandman koji kaže da se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona zamijeni riječima najkasnije do 1.srpnja 2013. Obrazloženje nije bitno. Što će biti u petak ovaj, hoćemo inzistirati na glasanju u petak? Pa hoće ta Petrokemija onda propasti do 1.7.ako se usvoji ovaj amandman? I da li ta Petrokemija ovih godinu i tri mjeseca ili četiri mjeseca ima možda manju cijenu plina ili smo digli kako bi opstao opstao netko koga smo tamo uhljebili jer je on jedini stručnjak iz toga, digli tu cijenu plina 37%. Evo ja baš čekam taj petak da vidim da li će biti usvojen ovaj amandman. A HDSSB traži drugo čitanje ovog zakona radi građana Republike Hrvatske i radi gospodarstva, ne radi politikanstva. Na repliku odgovara poštovani Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kad smo već kolega Vinkoviću kod politikanstva da sam u svojoj karijeri u trenucima kad me lovila bura od 120km/h funkcionira kako vi priželjkujete da funkcionira hrvatski Parlament i politika u ovim kritičnim momentima za Hrvatsku državu pa i za građane nad čijom sudbinom tako zdušno brinete i plačete vrlo vjerovatno ne bi danas sjedio ovdje u ovom Saboru nego bi bija samo uspomena moje obitelji i prijatelja. Ali sva srića da sam bezrezervno funkcionira i donosio odluke u trenutku cijeneći kritičnost situacije, ozbiljnost situacije i odgovornost spram onih koji su me stavili na komad mosta. Odluke sam donosio bezrezervno i dobro je da sam to tako radio. Hvala lijepo. Cijenjeni kolega Baranović, moram priznat da je vrlo korektno od vas i lijepo i stranački korektno da branite i obrazlažete i stojite iza politike resornog ministra gospodarstva. To je sasma u redu, ali ima tu jedno ali. U onom dijelu vaše diskusije se ne bih složio i mislim da se to dogoditi neće kada budemo imali južni tok. Nikakav plin u Hrvatskoj pojeftiniti neće. Radi se samo o tome da ćemo imati veću sigurnost opskrbe, da ćemo imati liberalnije tržište i zapravo konkurenciju dobavljača. Ali čisto sumnjam da će netko tko ima plin ga prodavati jeftinije nego što ga prodaje nego što ga prodaje sada. Hoću reći da je plin tržišna djelatnost, nije komunalna i prestao je biti komunalna, a da će socijalna komponenta bit samo u smislu gradova i općina koliko budu socijalni program uveli za one koji cijenu tržnu tog plina ne budu mogli platiti kao i neke druge djelatnosti koje se subvencioniraju. I na ovu repliku odgovara cijenjeni Petar Baranović. Što se tiče vaših dilema i bojazni oko cijene plina, pa ja mislim da temeljne odredbe ovog Zakona će vrijediti dugo, dugo u budućnost i da će se u toj budućnosti stvarat pretpostavke za što kvalitetniju i što uspješniju dobavu plina na ovo tržište raznih opskrbljivača. Ja se u svom razmišljanju povodim za nekim općim načelima ekonomike, a možda bi bilo dobro ako vi imate neke spoznaje koji su argumenti protiv tih načela i koji bi odista potkrijepili vaše sumnje da to kao odgovoran političar podijelite s nama.

Istina je i zajamčeno je jedino to da ovakvom politikom kakva se vodi trenutno iz Banskih dvora hrvatskim građanima je zajamčeno siromaštvo, ovrhe i očito sve veća nezaposlenost. Smrznuli ste hrvatske građane na -25 sa vašim PDV-om, a ofurili ste ih sa ovim 37 postotnim poskupljenjem plina, a da ne govorim o poskupljenju svega ostalog što je poskupilo. I kad nemate argumenata onda se služite pretpostavkama i dobro je da čujemo ovdje u Hrvatskom saboru i postojanje sve većeg broja, ali ne samo iz redova oporbe, nego iz redova vaših još uvijek koalicijskih partnera SDP-a. Vidite da ni oni sami ne vjeruju u ono što govorite i u pravu je kolega Komadina neće doći do pojeftinjenja plina i nitko normalan tko može prodavati plin po jednoj cijeni neće spustiti tu cijenu samo zato što netko to želi. Nemate nikakve argumente za branjenje ovakvog prijedloga, pa se onda služite u skladu sa onom izrekom naše kolegice Ingrid jedino što hrvatski građani trebaju vjerovat to je ono people must trust us, pa dok ne tresnete vi sa vlasti neće ni vrijedit nikakvi argumenti nego ova izreka. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti odgovor i na ovu repliku, Petar Baranović. Uvaženi kolega Buriću, u ovom Saboru izgleda oni koji proriču budućnost dolaze u modu. Možda ne bi bilo zgorega da nam se priključi vidoviti Milan. Ono po čemu sam se povodio kad sam govorio o ovom zakonu jesu neke stvari koje se uče na fakultetima, a i koje se spoznaju u životu. O razlogu podizanja cijena se u ovom Saboru govorilo jako puno, a ja ću vas podsjetiti još jednom da vam nitko ne može prodati ni isporučiti proizvod ni uslugu ispod njene realne cijene, da je takvo poslovanje uvođenje Hrvatske u situaciju totalne nestabilnosti i da nitko normalan, pa i onaj tko ima namjeru ostati na vlasti, a ne tresnuti kako ste vi rekli neće napraviti takve poteze ako oni nisu nužni. I tu istinu vi jako dobro znate samo šta naravno kao oporbeni saborski zastupnik smatrate da morate biti protiv svega što nije apsolutno prihvatljivo i nije odgovorno politički spram građana ove zemlje i njene opstojnosti. Šta se tiče vaše prognoze kad su već jutros prognoze u modi kod svih imate pravo, pa i kod zastupnika vladajuće većine o tome da ćemo se mi dok trajemo, trajat ćemo mi, budite bez brige i kad budemo slijetali slijetat ćemo s padobranom za razliku od nekih koji su se u životu bavili s takvim stvarima da su sletili na krivo misto. Prema tome, nemojte se brinuti za nas ni za naše slijetanje. Dobri smo piloti, brinite se za one koji su bili loši piloti u svoje doba i iza kojih nije ostao sjajan trag iza motora. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Klub HDSSB-a je podržao niz dobrih zakona u ovom Hrvatskom saboru bez obzira tko je bio predlagač. Ovaj zakon smatramo, a evo to pokazuje i amandman zastupnika SDP-a, a to sam rekao prije tri sata, klub HDSSB-a zahtijeva da ovaj zakon ide u dva čitanja jer imamo dovoljno vremena da popravimo ovaj zakon jer ima i niz propusta. Ne tehničkih, ne točka i zarez, ne malo i veliko slovo nego ima doista opravdanih propusta. O tome kakvo nam je stanje možda govori doista ova analiza onih koji su htjeli investirati u Hrvatsku, posebno u energetiku. Jer nitko ovdje neće doći ukoliko nema nema ostvarenje profita. I nemojmo biti toliko samoljubivi pa smatrati da nas svijet izuzetno voli zato što smo lijepi, pametni, što bezrezervno donosimo neke stvari, što se ne kajemo radi toga. Ja sam nekad donosio odluke na prvu loptu pa se pokajao. Sad ipak razmislim. A ovaj zakon je za razmišljanje jer ovo predstavlja energetsku budućnost Hrvatske. Pa između ostalog ti strani konzultanti kažu da specifični ciljevi za razdoblje do 2020. su formalno preuzeti iz strateških dokumenata EU, da su za kvantifikaciju tih ciljeva korištene različite projekcije, one koje zahtijevaju upravo najmanje promjene u odnosu na postojeće stanje. Zbog toga specifični ciljevi energetske politike nisu transparentni niti konzistentni. Učinak ciljeva na ostvarivanje općih ciljeva je upitan. Donošenje strateških odluka kasni, odluke se donose bez dostatne pripreme i procjene učinaka pa su neke neprovedive i podložne promjenama što smanjuje vjerodostojnost politike. Vlada ima kratkoročnu perspektivu što donekle objašnjava kašnjenje u donošenju odluka s dugoročnim učincima. Parcijalna provedba odluka upućuje na prioritete koji su različiti od formalno prihvaćenih. Energetska politika nije transparentna. To nije rekao Vinković, to nije rekao ni HDSSB to su rekli oni koji žele doći ovdje u Hrvatsku i zaraditi. Dakle, to je istina. S druge strane, S druge strane, i u ovom zakonu stoji interes Hrvatske države. Pa imali smo mi različitih zakona pa je taj interes Hrvatske države bio zadnja rupa na svirali, a u ovom zakonu interes Hrvatske države moraju biti hrvatski građani i hrvatsko gospodarstvo. I nitko nema pravo se ponašati mimo toga, niti biti UNPROFOR niti staviti se u zaštitu nekog drugog. Pa kako objasniti hrvatskim građanima koji jedva vežu kraj sa krajem da smo morali podići 37% cijenu plina, da smo morali podići 32% cijenu struje a onda nabavljati nove automobile ili ne znam što? Kako im to objasniti? Kako objasniti umirovljeniku koji je 45 godina radio, koji nije otišao u onu privremenu mirovinu i koji nema dovoljno tu mirovinu da bi zagrijao onu kuću od 100 kvadrata? Pa nema ni za metar drva. Na kraju, kako objasniti ljudima da donosimo određene zakone budućnosti kada oni danas jedva spajaju kraj s krajem, kada im je bilo obećano u plusu tri plaće, a ne u minusu da ti se plače. Sjećate se kolege? A sad su oni građani nadopisali a sad nam se plače dok nam skidate gaće, režete plaće i svakim da da ne kažem sve jače. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Moram priznati da me kolega svojim nadahnutim istupom i svojim literarnim talentom pjesničkim stvarno oduševio. Mislim morat ćemo sekciju pjesnika osnovati u ovom Saboru, pjesnika, pjesnika. Rima mu ide sjajno, samo jednu stvar uporno ignorira. Uporno ignorira činjenicu da je poskupljenje neminovnost koja je proistekla iz dugogodišnjeg neodgovornog i lošeg poslovanja kad su u pitanju energenti i politika tržišta energenata. A isto tako ignorira temeljnu istinu da ovaj zakon nije plod našeg domaćeg genija nego ovaj zakon je čisto prepisivanje. Prema tome, gospodo, budimo politički dosljedni, nemojmo bit licemjerni. Ako smo odlučili ići u EU zna se kako sviraju i linijski i glavni sudac. I ovo su pravila igre. I nemojmo trošiti energiju jer o energiji baš tako žučno raspravljamo na nešto što zapravo uopće nije tema. Hvala lijepa. Pa gledajte postoji niz pravaca umjetnosti. Jedan je bio larpurlatizam gdje je umjetnost bila u službi politike. Nažalost, ovo nisu moji stihovi, moji stihovi, građani su ti. Čudite se predsjedniče, čudite se. Postoji i opće obrazovanje. Dakle, meni ne pada napamet, napamet u Hrvatskom saboru praviti sekcije kako to kažete, amaterskih stihoklepaca, očigledno da bi vi svi zajedno mogli napraviti jednu sekciju socijalista utopista. Jer ovo što radite nije interes Hrvatske, nije interes hrvatskog građana, hrvatskog radnika, hrvatskog poljoprivrednika. Jer sve što radite, radite na uštrb njih, porezne represije im dajete, to nisu presije nego represije i dovodite kompletno stanovništvo Hrvatske u borbu za preživljavanje. To je ta politika, to je bio Plan 21. Moram dati objašnjenje, jer sam dužan, larpurlartizam je umjetnost radi umjetnosti. Prema tome nije bilo u funkciji nikakve politike, to je opće obrazovanje. Slijedi iduća replika Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Vinkoviću, u vašoj argumentaciji, kako bi ste pokazali kratkovidnost u radu Vlade poslužili ste se mišljenjem i citirajući strane konzultante. Pa ja mislim da niste trebali ić daleko izvan Hrvatske, kad posljednji događaj u Hrvatskoj govori o tome kako i na koji način Vlada dugoročno razmišlja. Naime, prije čini mi se mjesec i po ili dva dana nas je uvjeravala ovdje u sabornici kako ćemo samo zaposlenicima u javnom sektoru i državnim službenicima ne isplatiti božićnicu kako im ne bismo smanjivali plaće, evo jučer smo čuli od predsjednika Hrvatske vlade kako ćemo sada smanjiti plaće. Drugo, drugi možda događaj koji također govori o dugoročnosti o promišljanju Vladi je činjenica da ćemo evo negdje u veljači pristupit rebalansu državnog proračuna kojega smo donijeli krajem studenog 2012. godine. Prema tome, samo ta dva za hrvatske građane, a posebno za zaposlenike u javnom sektoru i za državne službenike, samo ta dva događanja, te dvije izmjene dovoljno govore o tome koliko i na koji način Vlada Republike Hrvatske pristupa ozbiljno promišljajući dugoročno o gospodarskom razvoju, o gospodarskoj situaciji, o standardu svojih građana. **Stazić, je bilo ovo umjetnost radi umjetnosti, ali većina tih pripadnika su bili dodvorice politike pa je zbog toga jedan drugi smjer izišao iz toga. čuje./… kažite vi, i niste tu da mi dobacujete, nego da vodite ovu sjednicu, kolega Stazić. Ali ja sasvim sigurno neću glasat za ovakve zakone i zakone koji hrvatske građane stavljaju u potpuno potlačen položaj za razliku od vas. Jer ćete to svaki petak radit. I kad se radi smanjenje plaće državnim službenicima i kad se radi o povećanju cijene energenata, kad se radi o povećanju PDV-a, kad svojom ručicom dovodite prije svega u neravnopravan položaj one koji žele živiti od svog rada, a to im je po Ustavu zajamčeno. Sjetite se samo ono, kako je išla ono, "Živjeti kao normalan svijet, bolji život svima, a ne samo njima." gdje vam je to nestalo? Tako ste se i vi ponašali dok ste bili na vlasti, i vi ste donosili takve odluke, doduše PDV je bio 23% niste ga ni vi smanjili. Ali vratimo se na, doista na ovaj energetski, energetski zakon. Što ima loše u drugom čitanju? Kada je predlagatelj pomiješao ovlasti regionalne i lokalne samouprave, kada svi mi ovdje zajedno možemo utvrditi da ovaj zakon neće donijeti smanjenje energenata, nego će donijeti možda više onih koji će izvlačiti ekstra profit na hrvatskim građanima i na hrvatskom gospodarstvu. I to je činjenica. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vinković, govorili ste o brzini kojom se donosi i o žurenju nekakvom. Ja se uistinu slažem s vama da nema potrebe žuriti, ali stalno svjedočimo nekakvim žurenjima i sad to je u smislu pristupanja EU. Prije kratkog vremena smo isto se ovdje sporili oko povišenja PDV-a na kruh, mlijeko, lijekove. Pa nije trebalo prije 1. srpnja to, nije to nas nitko silio da krene, a to je još dodatni udar na standard građana, to moramo posvjedočiti. E sad, kažemo i ovaj Zakon o tržištu plina kaže on isto tako i on će garantirati zajamčivati opskrbu plina građanima. Ma ko će onome koji ne može platiti, onom mom umirovljeniku, ko će njemu jamčiti kad onaj dođe s onim klještima iz distributera ako nije platio, ja to ne vjerujem, to je nemoguće. Nadalje, govori se o Petrokemiji Kutina, govori se ona je važna, naravno da je važna, važna je za cijeli i za one koji rade, i za luku i za sve, važna je i za poljoprivrednike ove naše koji naravno ne mogu kupiti to umjetno gnojivo da posiju. posiju. Sada dolazi sezona sjetve, nisu dobili potpore i uistinu su na koljenima. I sad u tim okolnostima razmišljat isto tako i o njihovim mogućnostima nekim, ja uistinu držim da to nije razborito. Hvala lijepo. I posljednji odgovor na posljednju repliku, poštovani Zoran Vinković. o mlijeku, o poljoprivrednim proizvodima iako i cijena goriva, činjenica neko je rekao da iz cijene nafte proizlazi sve. No, ja tvrdim, to su statistički podaci, da Hrvatska sa zemnim plinom, zadovoljava 70% svojih potreba na osnovu sadašnjih bušotina. Zašto ne ulažemo u nove bušotine, zbog čega ne iskoristimo potencijal Hrvatske a 2010. Je potpisan ugovor po kojem smo isporučili sav hrvatski prirodni plin, prodali ga talijanima i sad ga po znatno skupljoj cijeni uvozimo u Hrvatsku. Na plinu ne piše jel ruski, jel talijanski, jel katarski, evo ja očekujem ovih dana da kad usvojimo ovaj zakon pa možda i s ovim amandmanima SDP-a pa malo prolongiramo evo mi pokuca na vrata tamo neki Šejk tamo u Đakovu jer grad Đakovo je vlasnik plinske infrastrukture i budući smo nezadovoljni sa dosadašnjim koncesionarom jer ne ulaže previše u plinifikaciju prigradskih naselja zašto ne ulaže, jer nema poslovni interes. Jer mnogi se ne žele priključiti jer je plin preskup. Evo ja se nadam i pozivam katarskog šeika ako se veće neće naći ovdje s Hrvatskom Vladom, ministrom gospodarstva nek slobodno dođe u Đakovo, dat ću mu sve šta hoće po prostornom planu. Mi pozitivnim propisima RH. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti.